Hvala lijepa. Ali drago mi je evo, da možete svome predsjedniku dati te materijale da vidi da Vlada ništa ne skriva i da je sve dostupno, samo treba znati gdje to treba na internetu pronaći. Hvala vam. Dakle, nastavljamo s dnevnim redom: - Prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, prvo čitanje, P.Z. br. 174 Prije svega, pozdrav predstavnicima svih braniteljskih udruga koji su ovdje s nama, posebno pozdrav Udruzi hrvatskih ratnih vojnih invalida. Hvala vam što ste došli.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 Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ratne veterane a izvješća ste primili na sjednici. Molio bi sada podnositelja da da dodatno obrazloženje, to je poštovani ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru. Pred nama je Prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Izradi ovog zakona pristupili smo kako bismo najzaslužnijima za obranu domovine pružili sveobuhvatnu skrb prilagođenu njihovim potrebama. S obzirom da su statusna i materijalna prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika Domovinskog rata bila disperzirana u niz različitih zakona, što je stvaralo pravnu i egzistencijalnu nesigurnost korisnika te da je važeći zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mijenjan više od deset puta, analiza stanja pokazale je potrebu opsežnih promjena. Jakim zakonskim uporištem, propisivanjem temeljnih vrijednosti na kojima je iznikla suverena RH te obuhvaćanjem svih hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, u jedinstveni pravni okvir, odaje se priznanje njihovoj žrtvi i osigurava zaštita digniteta Domovinskog rata i svih hrvatskih branitelja te stradalnika Domovinskog rata. Ovaj prijedlog zakona na kojem se radilo više od godinu dana, rezultat je međuresorne suradnje sa nadležnim tijelima a po prvi puta su izradi zakona sudjelovali i hrvatski branitelji kroz rad projektnih timova. Analiza koja eje služila kao podloga za izradu zakona pokazala je slijedeće. Od ukupno 505 694 hrvatska branitelja koji se nalaze u evidenciji, danas je živih 442 710. Trajna Trajna prava po važećem zakonu ostvaruje 56 562 branitelja koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida. 82 889 hrvatskih branitelja je nezaposleno i nema redovita primanja. Posebno zabrinjavajuća je činjenica da je više od 54 tisuće hrvatskih branitelja urmo nakon Domovinskog rata i svake godine ih umire sve više. U 2016. godini umrlo je 4 073 hrvatska branitelja. Analiza stanja pokazala je da neki od ključnih problema uslijed kojih je potrebno donijeti novi zakon su zatvoren rok za ostvarivanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata …/Govornik se ne razumije./…i bolesti 2006. godine i statusa hrvatska branitelja 2009. godine, disperziranost statusnih i materijalnih prava braniteljsko-stradalničke populacije, nedovoljna zdravstvena skrb za hrvatske branitelje, nezaposlenost, ukinuta opskrbnina, dugotrajnost stambenog zbrinjavanja, nepovoljni uvjeti za odlazak u mirovinu, osobito za hrvatske branitelje koji nemaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, dugotrajnost postupka medicinskog vještačenja za potrebe ostvarivanja statusa i prava hrvatskih branitelja i drugo. Ovim prijedlogom zakona predviđeno je reguliranje statusa. Prijedlogom zakona omogućava se ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te će oni koji to još nisu, a ispunjavaju uvjete određene zakonom, moći ostvariti status hrvatskog branitelja u postupku u nadležnosti Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova. Po važećem zakonu je određeno da status hrvatskih branitelja mogu ostvariti samo oni pripadnici naoružanih odreda narodne zaštite koji su u njima proveli najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine. Po prijedlogu novog zakona, ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja omogućit će se slijedećim pripadnicima narodne zaštite koji nisu mogli ostvariti status po važećem zakonu. Pripadnicima naoružanih odreda narodne zaštite izravno angažiranih u borbenom sektoru, minimalno sto dana, od 30.7.1991. do 31.12.1991. godine. Pripadnicima naoružanih odreda narodne zaštite izravno angažiranih u borbenom sektoru a koji su smrtno stradali, zatočeni ili nestali u razdoblju od 30.7.1991. do 31.12.1991. godine, bez obzira na broj dana sudjelovanja u obrani suvereniteta RH. Zbog otvaranja roka očekuje se nekoliko stotina novih statusa hrvatskih branitelja. Status dragovoljca, u pogledu statusa dragovoljca iz Domovinskog rata, novost je da će hrvatski branitelji, koji nisu imali obvezu sudjelovati u pričuvnom sastavu ili nisu regulirali vojnu obvezu služenja vojnog roka, tu se prvenstveno misli na žene i maloljetnike, imati mogućnost priznavanja status dragovoljca iako su imali najmanje 100 dana borbenog sektora od 5.8.1990.-31.12.1995. godine ili kao i po važećem zakonu najmanje 30 dana u razdoblju od 5.8.1990.-15.1.1992. godine. Neka od prava predviđena za dragovoljce pri određivanju mirovine dragovoljcima se osobni bod povećava za dodatnih 10% u odnosu na ostale hrvatske branitelje. Dragovoljci iz Domovinskog rata koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog invalida iz Domovinskog rata, a koji su u obrani suvereniteta RH sudjelovali više od 2 godine u borbenom sektoru, imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, prednost pri zapošljavanju po redoslijedu prvenstva. Status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz domovinskog rata, prijedlogom ovog zakona, omogućava se ostvarivanje status hrvatskog ratnog invalida iz Domovinskog rata po osnovi bolesti. Kod zatvaranja roka, za priznavanje status hrvatskog ratnog vojnog invalida, postoji bolesti, prošlo je gotovo 12 godina, u kojem razdoblju je umrlo oko 40000 hrvatskih branitelja. Od 2000-3000 hrvatskih branitelja je u stalnom postupku bolničkog liječenja, te su tako neki od njih umrli bez zasluženog status, jer je rok za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti zatvoren. Prema prijedlogu zakona, svi hrvatski branitelji koji su zbog posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, oboljeli ili im se bolest pogoršala, a imaju kontinuitet liječenja od pojave bolesti do danas, podnošenjem zahtjeva, moći će ostvariti status hrvatskog ratnog vojnog invalida, ukoliko im se medicinskim vještačenjem, utvrdi uzročno posrednička veza između bolesti i sudjelovanja u obrani suvereniteta RH. Naše procjene Naše procjene su da će do 2025. godine, oko 5000 i 700 hrvatskih branitelja ostvariti invalidsku mirovinu na osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Vještačenje za potrebe ostvarivanja statusa i prava iz ovog zakona, sa ciljem institucionalnog unaprijeđena, a s obzirom na postojeću problematiku postupanja u postupcima vještačenja nužnih za ostvarivanja statusa i prava braniteljsko stradalničke populacije, moramo naglasiti da se radi o specifičnosti problematike, sporosti postupanja, novim zakonom, predviđa se osnivanje, posebne ustrojstvene cjeline unutar Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u postupcima ostvarivanja statusnih trajnih i materijalnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji će biti nadležni za sva vještačenja koja se tiču navedenih korisnika. Trenutno u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, neriješeno je ukupno oko 40000 predmeta, među kojima su i hrvatski branitelji. Trenutačno vještačenje nije moguće obaviti unutar zakonom određenim rokova, već se i na vještačenje čeka i po godinu dana. Uvođenje novih kategorija, sudionik Domovinskog rata, osim hrvatskih branitelja, svoj doprinos u obrani suvereniteta RH dale su i druge osobe, slijedom čega je i njih bilo potrebno adekvatno uvrstiti u zakonske odredbe koje reguliraju pitanja braniteljsko stradalačke populacije. Kategoriju sudionika potrebno je razlikovati od kategorija osoba koje ostvaruju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, kao i od kategorija osoba, koje također nemaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, ali zbog oštećenja organizma, ostvaruju određena prava kao hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata. Za ovu kategoriju sudionika Domovinskog rata, ovim zakonom nisu predviđena materijalna prava, već moralna satisfakcija, kroz priznanje njihovog doprinosa, obrani suvereniteta RH, uvrštavanjem ove kategorije u ovaj zakon. Prema čl.15. prijedloga zakona status sudionika može ostvariti pripadnik odreda narodne zaštite, osim osoba iz čl.3. ovog zakona, dakle, osim onih koji mogu ostaviti status hrvatskog branitelja. I medicinsko osoblje koje je bilo zaduženo za skrb o ranjenim i ozlijeđenim braniteljima, a nisu ostvarili status hrvatskog branitelja. Ratni izvjestitelj, pripadnik vatrogasnih postrojbi, pomorac, član posada brodova trgovačke mornarice, osim onih koji su ranjeni pa kao takvi ostvaruju prava hrvatskog ratnog vojnog invalida. Ili su nestali ili smrtno stradali, te članovi njihovih obitelji ostvaruju određena prava kao članovi obitelji smrtno stradalih ili nestalih, te pripadnici civilne zaštite. Umrli hrvatski branitelji, status smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, je status koji se prvenstveno odnosi na hrvatske branitelje koji su stradali izvarano u Domovinskom ratu, ili neposredno nakon Domovinskog rata. S obzirom da je od Domovinskog rata prošlo više od 20 godina, u čl.8 prijedloga zakona, uvodi se nova kategorija, umrli hrvatski branitelj, te članovi njihovih obitelji, ostvaruju prava određenih ovim zakonom. Za članove obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Za članove obitelji umrlih hrvatskih branitelja prema prijedlogu zakona predviđena su sljedeća trajna prava, obiteljska mirovina za članove obitelji, bračni ili izvanbračni drug i djeca, naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, za bračne ili izvanbračne drugove. Zdravstvena zaštita, kako bi se ispravila trenutna situacija u kojoj ne postoji sustavna i adekvatna zdravstvena skrb za hrvatske branitelje, ovim prijedlogom zakona predlažu se sljedeće mjere, članovima obitelji smrtno stradalih ili nestalih omogućit će se obvezno zdravstveno osiguranje i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu ako to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi. U odnosu na važeći zakon oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite Hrvatska braniteljska iskaznica proširena je na djecu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djecu nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i nakon što im prestane pravo na obitelju invalidninu odnosno novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine ako su nezaposleni i ako su za vrijeme korištenja obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine ostali bez roditeljske skrbi drugog roditelja ili je nastupila smrt drugog roditelja. Ova dva uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena ili dok su korisnici naknade za nezaposlene predviđene ovim zakonom. Medicinska rehabilitacija omogućit će se svim hrvatskim braniteljima sa oštećenjem organizma kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, a ne samo za hrvatske ratne vojne invalide kao što je to po važećem zakonu. Procjena za 2018. godinu fiskalni učinak 7,3 milijuna kuna za 1400 korisnika. Uvode se sistematski pregledi za hrvatske branitelje, procjena je za 2018. godinu 20 milijuna kuna za 26.030 korisnika. Valja naglasiti da smo ovu mjeru već implementirali i prije stupanja na snagu novog zakona u 2017. godini. Predviđeno je donošenje nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja, najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona. Prva iz mirovinskog osiguranja, najniža mirovina osnovica će se određivati od prosječne neto plaće iz 2016. godine. Do sada je to bilo prema prosječnoj plaći u godini koja prethodi godini odlaska u mirovinu kako bi se ubuduće izbjegla neravnopravnost korisnika ovisno o godini odlaska u mirovinu. Osnovica se povećava ovisno o broju dana u borbenom sektoru 0,50 kuna po danu sudjelovanja u borbenom sektoru. Korisnicima koji su ostvarili pravo na najnižu mirovinu prije stupanja na snagu novog zakona također će se moći ostvariti dodatak ovisno o duljini sudjelovanja u borbenom sektoru. Procjena za 2018. godinu je dodatnih 64 milijuna kuna za 32.000 korisnika koji će ostvariti veću najnižu mirovinu. Starosna mirovina, starosna dob za odlazak u starosnu mirovinu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u odnosu na dob propisanu Zakonom o mirovinskom osiguranju snižava se za četiri mjeseca ako je u obrani suvereniteta RH u borbenom sektoru sudjelovao od 100 dana do pet mjeseci ili za pojedan mjesec za svaki mjesec sudjelovanja u obrani suvereniteta RH u borbenom sektoru ako je u obrani suvereniteta RH u borbenom sektoru sudjelovao više od pet mjeseci. Po važećem zakonu starosna mirovina nije mogla biti više od iznosa mirovine određene na temelju 40 godina ukupnog mirovinskog staža. Prijedlogom zakona je ukinuto to ograničenje. Visina mirovine svakog branitelja ovisi i o broju dana u borbenom sektoru za razliku od dosadašnjeg modela pri kojem se pri povećanju osobnih bodova za izračun mirovine uračunavali i dani u neborbenom sektoru. Procjena za 2019. godinu dodatnih 25 milijuna kuna. Predvidjeli smo i mogućnost rada uz mirovinu. Rad uz starosnu mirovinu do polovice punog radnog vremena bez obustave ili smanjenja mirovine, rad uz mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti na puno radno vrijeme uz smanjenje mirovine uvažavajući mirovinski faktor 0,6667, a prije početka i po prestanku zaposlenja ne podliježu ponovnom kontrolnom pregledu. Rad uz invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, manje od 3,5 sata dnevno bez obustave ili smanjenja mirovine, a prije početka i po prestanku zaposlenja ne podliježu ponovnom kontrolnom pregledu. Obiteljska mirovina, proširenje kruga korisnika na obiteljsku mirovinu prema ovom zakonu na djecu te bračne i izvanbračne drugove, umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida treće i četvrte skupine koji je do smrti koristio pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe sa navršenih 40 godina starosti. Prema važećem Zakonu pravima hrvatskih branitelja pravo na obiteljsku mirovinu imaju samo bračni ili izvanbračni drugovi umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata prve i druge skupine koji je do smrti koristio pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe i to samo ako su u trenutku smrti hrvatskog branitelja imali navršenih 40 godina. Omogućavanje ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu prema ovom zakonu za bračne ili izvanbračne drugove i djecu umrlih hrvatskih branitelja sa navršenih 50 godina života pod uvjetom da u trenutku smrti hrvatskog branitelja imaju navršenih 40 godina. Do sada su to pravo udovice ostvarivale prema Zakonu o mirovinskom osiguranju s 50 godina ako su u trenutku smrti hrvatskog branitelja imale 45 godina života. Procjena za 2019. godinu 67 milijuna kuna. Mirovinska prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji. Pripadnici HVO-a i članova njihovih obitelji kroz prijedlog novog zakona omogućava se zaštita stečenih prava. Trenutačno je 6 804 korisnika invalidske i obiteljske mirovine prema ugovoru između RH i BiH-a o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH-a koji su bili pripadnici HVO-a i članova i članova njihovih obitelji i oko 6 000 korisnika invalidske i obiteljske mirovine ostvarene do 2000. godine prema Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Proširenje prava na mirovinu, pravo na invalidsku mirovinu pripadnicima HVO-a, ratnih vojnih invalida sa 100% oštećenja organizma prve skupine po osnovu i bolesti i ozljede. Prvo na invalidsku mirovinu nisu mogli ostvariti po ugovoru i očekujemo 50 novih korisnika. Pravo na invalidsku mirovinu za one koji nisu podnijeli zahtjev u roku koji je bio mjesec dana na snazi određen po važećem ugovoru očekujemo 500 novih korisnika. Ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za članove obitelji HVO-a po osnovi smrti od posljedica ranjavanja, ozljede, bolesti ili samoubojstva očekujemo oko 500 novih korisnika. Ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za članove obitelji umrlih ratnih vojnih invalida pripadnika HVO-a koji su bili korisnici invalidske mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu za članove obitelj i poginulih pripadnika HVO-a čiji pojedini članovi su već ranije ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu na temelju rješenja o priznatom pravu na obiteljsku invalidninu. Procjena za 2019. godinu povećanje 17 milijuna kuna. U prijedlogu novog zakona posebno smo se usmjerili na pravo na stambeno zbrinjavanje s obzirom da je trenutačno na listi za stambeno zbrinjavanje 11 tisuća 536 korisnika u cilju ubrzanja uvedene su mjere. Stambeno zbrinjavanje financijskom potporom prošireno je za sve namjene stambenog zbrinjavanja. Omogućen otkup pojedinih zatečenih korisnika stanova u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Izuzimanje od ovrhe prošireno je i na financijsku potporu, propisan je model organizirane stambene izgradnje u kojoj će sudjelovati Ministarstvo hrvatskih branitelja te tako imati mogućnost nadzora. Omogućeno i olakšano korištenje šireg kruga nekretnina u vlasništvu države. Proširen krug mogućih subjekata vlasnika nekretnine koji u vlasništvu imaju nekretnine adekvatne za stambeno zbrinjavanje. Određeni su rokovi za stambeno zbrinjavanje po skupinama. Na račun Ministarstva hrvatskih branitelja osim glavnice predviđeno je uplaćivanje i kamata ostvarenih otplatom kredita. To je dodatnih 15 milijuna kuna u 2018. godini. Predvidjeli smo i mjere u svezi zapošljavanja, prošireno je pravo prednosti pri zapošljavanju, propisani su mehanizmi u svrhu lakšeg ostvarivanja, odnosno poštivanja ove odredbe od strane poslodavca. Zaštita zaposlenih hrvatskih branitelja, uvedene su porezne olakšice za poslodavce koji zaposle djecu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, plaćaju samo doprinose za mirovinsko. Uvodimo naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje, pravo koje zamjenjuje opskrbninu od 2014. godine, ona je prebačena u nadležnost Ministarstva socijalne politike i mladih. U odnosu na prijašnju opskrbninu proširen je krug korisnika na djecu smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja i nakon što im prestane pravo na obiteljsku invalidninu odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidninu odnosno novčanu ili izvanbračnog druga umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Za razliku opskrbnine iznos naknade ovisi o broju dana u obrani suvereniteta te će iznos naknade u odnosu na iznos opskrbnine biti viši za one sa najvećim brojem dana. Prema podacima Ministarstva rada i mirovinskog sustava 82 tisuće 889 hrvatskih branitelja nije zaposleno i nije u mirovini. 2013. godine je bilo oko 6 tisuća korisnika opskrbnine, zajamčene minimalne naknade 3900. Procjena je za 2018. godinu 7 tisuća 900 korisnika za što smo sa Ministarstvom financija predvidjeli 101 milijun kuna. Predviđene su i mjere u svezi obrazovanja, smještaja u ustanove socijalne skrbi, prednost pri zakupu poslovnog prostora, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, doplatka za pripomoć u kući, pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila, prava na psihosocijalnu pomoć, doplatak na djecu, braniteljske zahvalnice. Ono što posebno želim iskazati, predvidjeli smo mjere omogućavanja lakšeg ukopa, tj. osiguravanja grobnog mjesta, troška ukopa uz vojne počasti, održavanje grobnih mjesta. Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove ukopa i prijevoza posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja i izvan RH. Grobna mjesta sa posmrtnim ostacima hrvatski branitelj iz Domovinskog rata iza kojih nema živih nasljednika ne mogu se smatrati napuštenima. Članovima obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata osigurano je pravo na dodjelu grobnog mjesta. Financijski učinak prema PFU obrascu u državnom proračunu RH za 2018. godinu za provedbu ovog zakona planirano je dodatnih 219,2 milijuna kuna na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja. Na poziciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava u 2018. godini planirano je dodatnih 64 milijuna kuna. Prema projekcijama Ministarstva financija, na poziciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava planirano je dodatnih 245 milijuna kuna za mirovinska prava i zakona koja su u primjeni od 1. siječnja 2019. godine. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, uvažavajući uočene probleme braniteljske populacije i ovim zakonom predložene mjere za njihovo rješavanje, pozivam sve saborske zastupnice i zastupnike za jedinstven pristup radi usvajanja zakona kojim bismo najzaslužnijima za obranu domovine pružili zasluženu skrb. Hvala lijepo. Hvala ministru na vrlo iscrpnom i informativnom izlaganju koje je izazvalo 15 replika. Prvi se za repliku javio poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Uvaženi ministre, evo nakon dugo vremena, vaša ideja o donošenju jedinstvenog i sveobuhvatnog zakona je pred nama saborskim zastupnicima i što je dobro u dva čitanja. Ja vas samo evo kroz repliku pitao, rečeno je 24. kolovoza u Kninu na sjednici Vlade da će zakon početi vrijediti od 1.1.2018. godine međutim poslije javne rasprave, sad se pojavio ured branitelja da znaju da će zakon početi važiti od 1.1.2019. godine, znači godinu dana iza i posebno htio ovdje sad spomenuti, pošto vi sad spominjete da je Domovinski rat u biti ono što svi govorimo, temelj moderne hrvatske države i hrvatski branitelji su zaista trebali biti institucija ali je činjenica da moramo zaustaviti za sve ove prijedloge i rasprave u ovome čitanju, moramo zaustaviti izjave od vaših koalicijskih partnera, vidimo i da je povećana i smrtnost i to nije dostojanstvo Domovinskog rata, ako kaže vaš koalicijski partner Milorad Pupovac, usporedio generala Bobetka sa Slobodanom Miloševićem, Slavkom Dokmanovićem i Milanom Babićem. Nije dostojanstvo Domovinskog rata ako govorimo samo o jedanaestorici poginulih hrvatskih branitelja iz HOS-a dok u Hrvatskoj imamo četničke spomenike. Šoškočaninu i ostalima, i nije dostojanstvo da hrvatska država ne bude od Vučića četnika, koji komentira ovaj zakon, zatražila, a vi to možete kao predstavnik Vlade, a mi Sabor dat potporu, ratnu štetu od 45 45 milijardi eura pa će biti i za ovaj Zakon o hrvatskim braniteljima i za sve ostale socijalne kategorije. Hvala lijepo. da, da, može, može. Druga replika, odustao jedan od zastupnika, treća replika uvaženi kolega Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani ministre. U vašem izlaganju, naravno spomenuli ste i vezano za prava iz mirovinskog osiguranja, apsolutno podržavamo pravedniji način raspodjele u odnosu na sudjelovanje u borbenom sektoru, no želim ukazati na jedan na jedan izračun koji se događa sada i koji će se događati nakon toga. Naime, pri izračunu i osobnih bodova i vrijednosti faktora za izračun mirovine, mi znamo da je najniža propisana mirovina oko 2 600 kuna. Naime, osoba koja ode u prijevremenu mirovinu sa 35, branitelji, govorimo o braniteljima koji imaju 100 ili 200 dana borbenog sektora, koji ode u prijevremenu mirovinu ima manju, znači sa 35 godina staža, nego netko tko je otišao u starosnu bez dana staža. Također, osobe koje idu u starosnu mirovinu, dakle govorimo kad napune 65 godina i pohvaljujem onaj dio što se smanjuju dobna granica vezano također opet uz provedeno broj dana u borbenom sektoru, međutim ti isti broj dana u borbenom sektoru vrijede za one koju su otprilike bili 4 godine, da se izjednači sa onim dodatkom koji se ne primjenjuje za mirovine po posebnom propisu, govori se o 27% koji se odnose na sve ostale, koji koji idu prema regularnom Zakonu o mirovinskom osiguranju. Tako da taj dio se ne izjednačava i dolazimo do toga da netko sa prosječnom plaćom oko 4 tisuće do 4 i pol, ima i branitelje, ima manju dakle, na njega ovo neće utjecati. A imat će istu mirovinu kao i netko tko je imao 5 godina ili 5 dana staža. Po meni, naravno da ne trebamo penalizirati branitelje koji nemaju ali svakako moramo razmisliti o onima koji su uplaćivali cijeli život svoj mirovinski doprinose, radili cijeli svoj život da na kraju imaju tih 2 600 kuna minimalne zajamčene mirovine kao i oni koji nisu imali niti dana staža ako govorimo da imaju jednak broj dana provedeni u borbenom sektoru. Četvrta replika, poštovani zastupnik Ćelić. Izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, usuđujem se reći da je Zakon o hrvatskim braniteljima jedan od najvažnijih zakona u ovome mandatu koji će uvjeren sam, ovaj Visoki dom prihvatiti. Analiza sustava zdravstvene zaštite pokazala je specifične potrebe braniteljske populacije i u tom smislu, pozdravljam unapređenje zdravstvenih politika hrvatskim braniteljima u zakonu koji ima 219 članaka, u 11 članaka odnosno na 30 mjesta spominje se pojam odnosno psihičke bolesti. Znamo da je značajan broj hrvatskih branitelja nažalost počinio samoubojstvo, spominje se pojam psiho-socijalne pomoći, psiho-socijalnog osnaživanja. Nacionalni centar za psiho traumu, već ste spomenuli dakle da se već krenulo sa sistematskim pregledima i ukoliko pogledamo socio-demografske karakteristike hrvatskih branitelja onda svakako možemo ih svrstati u rizičnu populaciju i zato je izuzetno važno da je u ovome zakonu obuhvaćeno i unapređenje zdravstvenih prava. Ja bih isto tako spomenuo, da je već nakon 1995. krenulo se sa osnivanjem centrala za psihosocijalnu pomoć, a od 1999. postoji nacionalna strategija, međutim, činjenica je da nije ista situacija 2017. kao što je bila situacija prije 10 ili 20 godina i s te strane je bitno donošenje potpuno novog zakona o hrvatskim braniteljima. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani ministre hrvatskih branitelja, vraćanje dostojanstva hrvatskih braniteljima kroz reguliranje svih prava kroz ovaj prijedlog koji ste i sami iznijeli novog zakona, činite ogroman iskorak prema prevažnoj temi, a to je objedinjavanje prava branitelja kroz jedan zakon. Ovim zakonom uspostavlja se pravedniji način određivanje iznosa pojedinih prava, ovisno o vremenu provedenom u obrani suvereniteta RH. Za svaku pohvalu je ovako pripremljen prijedlog zakona. Vi ste gospodine ministre kao onaj koji je i sam itekako dao doprinos za obranu domovine, predstavljajući prijedlog ovog zakona vrlo otvoreno i konkretno, prikazali svu problematiku koja se nameće kada je u pitanju braniteljska populacija, ali i ponudili, kako rekosmo ovdje već polako svi koji se javljaju, jedan novi zakonski okvir s kojim s kojim ste se vidimo, vi i u ministarstvu već polako i susretali, a to je da mnoga ministarstva sudjeluju u pravima branitelja i onda se svaki branitelj polako izgubi u toj šumi. Isključivi namjeru sam vidio u ovom braniteljskom novom prijedlogu zakona je da ste sve na jednom mjestu stavili kao novi prijedlog i novi okvir i na taj način omogućili priliku kako vidimo i u onim braniteljima koji nisu ostvarili svoja prava, jedan iskorak. Dakle, koji vodi dignitetu, tj. vraćanju dostojanstva, ne samo branitelju, nego i dignitetu i dostojanstvu Domovinskom ratu. Zato vam svaka čast, vjerujem da će ovakvim pristupom, sržnim kakvim ste vi danas pristupili naići na podršku svih ovdje u Saboru, a da se ne bavimo drugim pitanjima danas, nego isključivo ovim prijedlogom zakona. Hvala. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, uvaženi ministri, dragi gosti, kolegice i kolege. Ja slušam ovo izlaganje već nekoliko puta Zakon o hrvatskim braniteljima i ministar iznosi tvrdnju da je zabrinjavajuća činjenica da branitelji umiru. Dakle, umiranje je prirodan proces. Svi umiru i liječnici i učitelji i saborski zastupnici, premjeri, djeca, to samo po sebi ne znači ništa. Dakle, ja pretpostavljam da ste vi u biti željeli reći nešto drugo, a to je da hrvatski branitelji, kao društvena kategorija, imaju nižu dobnu strukturu, znači ranije umiru, nego neke druge društvene kategorije. Očekivao sam s obzirom da ste nam dali ovdje 2 knjižice tiskane u trošku ministarstva, sa brojnom statistikom, da ćete nešto reći i o tome, dakle, da ćete usporediti, dob branitelja, sa nekim drugim zanimanjima. Recimo, sa vatrogascima, sa pirotehničarima, sa rudarima ili nekim drugim takvim teškim zanimanjima, međutim toga nema. Tako da vas molim, da ako već izlazite sa tvrdnjom takvom, da javnost informirate, koji su točni podaci, koja je točna statistika. Imate i sredstva, imate Držani zavod za statistiku, imamo demografe, zapošljavanje prema ministarstvu. Pa dajte im onda molim vas da odrade i taj posao, jer ovakva tvrdnja da branitelji umiru, u biti ne govori ništa sama za sebe. Hvala lijepa. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, vi ste uglavnom govorili o pozitivnim aspektima ovog zakona, međutim, ja bi vas upozorio na neke stvari koje niste spomenuli. Naime, zaboravili ste spomenuti, da osim predviđanja najnižih mirovina, sva ostala prava iz mirovinskog osiguranja, predviđeno novim zakona, neće se odnositi na osobe umirovljene prije stupanja na snagu ovog zakona. Isto tako ste zaboravili spomenuti da se zakon neće moći primjenjivati na branitelje, koji su svoja prava ostvarili prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja, djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čije su mirovine, iako se radi o hrvatskim braniteljima i dragovoljcima, daleko manje zbog nedostataka određenih odredbi i Zakona o hrvatskim braniteljima, a to je sve protivno načelu jednakosti na kojima počiva naš pravni sustav. Isto tako slušao sam vaš govor i to ste u izjavama u nekoliko puta govorili, kao ideja da ovaj zakon bude sveobuhvatan i da se u njemu objedine sva prava koja su disperzirana disperzirana po drugim pravnim područjima. Da li ste uspjeli u tome, to će pokazati vrijeme, međutim, podsjetio bi vas na nekoliko zakonskih rješenja, koje ne idu u prilog vašoj izjavi o objedinjavanju svih disperziranih prava u jedan cjeloviti zakon, jer ostvarivanja sprava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, te prava po osnovi tjelesnog oštećenja, ostvaruju se po drugim propisima, a ne po ovom prijedlogu. Nemam vremena sada da čitam, te sve članke, tako da u potpunosti nije točno da je ovaj zakon objedinio sva prava hrvatskih branitelja.

ja bih pozdravila ovaj zakon koji smo zapravo dugo čekali, jer mislim da je nakon 20 g. bio potreban zakon koji će sve objediniti i da moramo vratiti dignitet Domovinskom ratu. Ono što bi željela zapravo to je žao mi je šta niste naveli dvije kategorije onih koji nisu trebali biti u ratu. U Domovinskom ratu su bile žene koje nemaju obavezu, 23 tisuće žena je bilo u Domovinskom ratu, poginulo je 127 žena. Bili su maloljetni branitelji 3,5 tisuće, sam Vukovar branilo je 96 maloljetnih branitelja, najmlađi Igor Kačić sa 16 godina pronađen je pokopan na Ovčari i 46 njih je poginulo. Bez obzira što ste rekli da će svi oni moći ostvariti svoja prava odnosno biti dragovoljci Domovinskog rata, mislim da te dvije kategorije zaslužuju poseban jedan stavak i da se kaže da su sve žene i svi maloljetni pripadnici Hrvatske vojske istog trenutka dragovoljci, ukoliko su bili žene koje su bile u borbenom sektoru. Osvrnula bih se još jednom na priču da li treba pisati tko je bio agresor i tko je učestvovao i borio se protiv Hrvatske. To što Vučić govori protiv ovog zakona, mene to zabavlja jednako kolko i to što dijeli putovnice stranim ostarjelim ostarjelim glumcima. Ono što me žalosti to je da jedan saborski zastupnik Hrvatskog sabora govori za srpske medije protiv ovog zakona, a pripadnici njegove nacionalnosti zajedno s nama borili su se u Domovinskom ratu. Jedan od njih je moj prijatelj

Hvala uvaženi predsjedavajući. Ovom prilikom htio bi pročitati pismo jednog hrvatskog branitelja, on kaže ovako: „Poštovani, ovim putem se želim obratiti Hrvatskom saboru preko cijenjenog gospodina Pernara koji mi je to omogućio. Radi se o sljedećem, ja sam nosilac spomenice Domovinskog rata te odlikovan redom Hrvatskog križa te imam čin časnički namjesnik. 1992. sam iz vojarne Borongaj poslan na ratište u Bosansku Posavinu u 108. HVO brigadu, tamo sam dva puta teže ranjen te jednom lakše. Nakon dužeg liječenja u Zagrebu te više liječničkih komisija sam '98. dobio HRV-i sa 50% oštećenja počevši od 1996. No tu nastaju problemi, nakon više upita meni moje rješenje nikada nije urečeno, tek 17 godina poslije nakon zakona kojeg donosi Fred Matić kojim se ukida moje rješenje pod izgovorom da sam se borio u HVO-u. ja nakon moje tužbe Upravnom sudu Osijek doznajem da to rješenje stvarno i postoji. Kako je moguće da Ministarstvo branitelja skrije rješenje 17 godina i koje do dan danas nije uručeno? Pitanje je jeli tko koristio moju mirovinu pošto postoji urudžbeni broj od rješenja i zašto nitko ne odgovara za samovolju državnih organa? Hvala. Ivo Marojević, Vinkovačka 35 32726 Rokovci“. A o čemu se radi? radi se o tome da je čovjek ih Hrvatske poslan da se bori u HVO, a onda kada se bori u HVO su mu rekli kada se vratio ranjen, gle nisi se borio u Hrvatskoj vojsci nego u HVO-u, pa me zanima što planira ministarstvo učiniti po pitanju ovakvih slučajeva? Hvala. U razgovorima sa ljudima, posebno braniteljima nisam naišao skoro na nikoga tko se nije pohvalno izrazio o ovom zakonu koji je pripremljen, pa možete biti ponosni na to kao ministar koji je to napravio. No ja sam se javio za repliku odnosno za jedno malo pojašnjenje članka 29. gdje se govori o poticanju zapošljavanja korisnika starosnih mirovina. Znači do pola radnog vremena bez zamrzavanja mirovine te o pravu na preračun nakon jedne godine provedene u statusu zaposlenika. Upozoren sam da skrenem pozornost na ovaj članak jer kaže da nakon proteka jedne godine staža ili prestanka radnog odnosa umirovljenik ima pravo preračuna mirovine ali po pravu iz općeg propisa. Pa bi se moglo dogoditi da ti branitelji koji bi to napravili bi imali u konačnici manju mirovinu nego što su je imali prije nego što su prekinuli mirovinu i išli raditi. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Ponajprije pohvaljujem ovaj vodič koji je vezan za ovaj Zakon o braniteljima što je dobro i zbog prvog i zbog drugog čitanja i o čemu je sve pregledno kao i ovu demografsku i socioekonomsku studiju koja je po prvi put napravljena iz koje se da iščitati jako puno onoga što ste vi govorili u svom uvodnom izlaganju. S obzirom da se radi o replici i o kratkom vremenu, želim se referirati na nešto što ste možda i na brzinu rekli, ali drago mi je da ste pazili na to. Naime, rekli ste i govorili ste o jedinstvenom tijelu vještačenja u RH gdje je obuhvaćen i veliki broj branitelja, gotovo svi, ali da se u ovom trenutku radi o 40 tisuća neriješenih predmeta. Nije to mali broj, to je jedan veliki broj. Sjećam se vrlo dobro da je bivša ona vlada iz 2013. godine dobila jedan zajam Svjetske banke od gotovo 70 milijuna eura i jedan dio tih sredstava zapravo gotovo 4 milijuna kuna trebalo je biti za ujednačavanje i usklađivanje postupaka vještačenja i administracije. Ono što je dobro ovim zakonom definitivno, a možda se neće puno o tome govoriti jest da je stvorena posebna organizacijska jedinica unutar jedinstvenog tijela vještačenja što će u mnogome pomoći hrvatskim braniteljima. Mislim da na ovo treba jako paziti, iz iskustva znam da ta vještačenja dosta dugo traju i da izazivaju velike frustracije kod običnih građana, a posebice kod populacije hrvatskih branitelja. Zahvaljujem. Sada je na redu poštovani kolega Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. I mi iz HSS-a i ja osobno podržavamo donošenje Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. I sigurno da treba kroz ovakav zakon regulirati i status branitelja, poboljšati njihov status, vratiti dignitet Domovinskom Domovinskom ratu. Jer mi koji smo '91. bili u borbenom sektoru i potpomognuti onima koji su bili u neborbenom sektoru smo tada uzeli pušku i branili svoj dom, željeli sačuvati svoju obitelj, željeli stvoriti državu ne bježati iz nje u Njemačku ili neke druge zemlje. Jer da smo pobjegli ne bi danas bili ovdje, ne bi imali svoju državu. Zašto to ističem? Zato što evo donosim vam pozdrave branitelja iz Brodsko-posavske županije. Postoji jedan strah u neprovedbu zakona kao što je to inače praksa u RH. Jer spomenuli ste u svom izlaganju više od 88 tisuća nezaposlenih branitelja a imali smo zakon gdje su poslodavci imali obvezu prioritetno zapošljavati i branitelje. To se evo vidite u 88 tisuća nije dogodilo. I žele poručiti da oni koji su radno sposobni žele raditi, žele svojim radom doprinijeti razvoju Hrvatske onako kako su je oni sanjali, željeli '91. a ne da ih se gura u mirovine. Pozdravljam naravno proširenje mogućnosti odlaska u mirovinu i povećanje mirovina ali oni koji su radno sposobni žele i raditi. Međutim, da bi radili treba radnih mjesta, to je pitanje što možete vi i u suradnji sa Vladom i sa ostalim ministrima učiniti da se otvaraju nova radna mjesta, pogotovo u Slavoniji, da se stimulira poslodavca da zapošljava branitelje. I ono što je danas opasnije od metka '91. a to je da većina branitelja i koji su zaposleni rade na ugovor na određeno vrijeme i da rade za minimalnu plaću od 2,5 tisuće kuna što je premalo i to je opasnije od metka '91. odlaze u Njemačku. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani ministre, ja izražavam zabrinutost s obzirom na vaše izlaganje koje nije potkrijepljeno sa financijskim podacima koliko će paket zakona o braniteljima koštati hrvatske poreznike. Jer vrlo je jasno da mi iz doprinosa ne možemo financirati mirovine hrvatskih branitelja a da se proširuju i obuhvat ali i da se uvode neka nova prava. I s druge strane apelirao bih ministra da se dogovori sa ministrom rada i mirovinskog sustava jer stvaramo različite tipove umirovljenika u Hrvatskoj. Ako dopustimo da hrvatski branitelji mogu raditi 4 sata bez obzira na to kako su umirovljeni moramo to dopustiti i našim umirovljenicima koji su u prijevremenoj mirovini kojima Zakona o mirovinskom osiguranju to ne dopušta. S druge strane ja bih želio da mi ministar objasni ili netko od njegovih suradnika ako netko ima opću nesposobnost za rad kako može raditi? ako ima, dakle ako je potpuno nesposoban za rad kako može onda iz te mirovine ići raditi i dakle ići na posao? Neće ga niti jedan poslodavac zaposliti. I to su ona pitanja koja bi trebala razriješiti da ne stvorimo dva tipa umirovljenika, jedni po ovom zakonu a drugi po Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ili to ujednačite s obzirom da s ovim zakonom proširujete prava umirovljenika prema Zakonu o hrvatskim braniteljima a da prema Zakonu o mirovinskom osiguranju to drugi da nazovimo obični umirovljenici to nemaju pravo. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Poštovani gospodine ministre sa svojim suradnicima. Ja bih ovom prilikom htio izraziti svoje zadovoljstvo što imamo pred sobom materijal ozbiljan na 137 stranica, 219 članaka i još dvije brošure. Dakle ozbiljnost kojom ste prišli izradi ovog zakona govori i o vašem stavu prema hrvatskim hrvatskim braniteljima. Ja bih želio dodati sljedeće. Zakon koji ćemo donijeti i na još još jedno čitanje, pa na kraju, o tome zakonu ovisi puno više nego li što on sam po sebi znači. će tu dosta i amandmana, ja sam uvjeren koji će ga poboljšati. Ali želim naglasiti da ozbiljnost kojom moramo pristupiti izradi ovog zakona je ozbiljnost koja u sebi sadržava sve više pokušaja da se ispravi tendencija da se omalovažava Domovinski rat, hrvatske branitelje i Hrvatsku državu. Ovim zakonom sam uvjeren da ćemo djelomično stati na put takvim tendencijama. Jer bez pravog vrednovanja Domovinskog rata, hrvatskih branitelja nema ni vrednovanja Hrvatske države. Zbog toga podržavam i detaljno ću proučiti ovaj zakon i sudjelovati u njegovom konačnom prijedlogu. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Na redu je sada poštovana zastupnica Turina-Đurić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Mi pozdravljamo odluku Vlade da donose jedan cjelovit zakon koji obuhvaća sva prava braniteljske populacije. Međutim očekivali smo puno više od ovog zakona. Prije svega na način da taj zakon ne bude ustvari izdvajanje braniteljske populacije unutar našeg društva kao apsolutno privilegirane grupacije a to se nažalost dogodilo ovim zakonom mislimo u GLAS-u da je potpuno nerazmjeran zakon, znači nije razmjeran financijskim prije svega mogućnostima RH, mirovinskog fonda u RH, a nije ni razmjeran općenito u stanju u gospodarstvu niti socijalnom stanju u RH. I ja vjerujem da će jedan dobar dio naše političke elite pozdraviti upravo ovakav pogotovo većina, znači HDZ i partneri, međutim mi moramo izraziti kritiku zbog toga jer predstavljamo ovdje ne samo branitelje, ne predstavljamo određene interesne skupine nego predstavljamo u Hrvatskom saboru sve građane. Pa ja pitam gospodina ministra da li je itko razmišljao što o zakonu misle oni koji rade na blagajnama u Konzumu koje možda već sutra neće raditi, koji primaju 2 800 kuna? Šta o tome misle građani koji primaju prosječnu mirovinu od 3 400 kuna koju su 40 godina radili puni radni staž ili oni koji primaju prosječnu mirovinu od 2 200 kuna koja je proizašla iz rada? A mi sada dodatno povećavamo prava dodatno povećavamo prava za što ja nisam protiv, ali sam protiv na način jer se dignitet hrvatskih branitelja niti Domovinskog rata niti može kupit …/Govornik nije uključen./… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo Turina-Đurić, ja vas molim da se držite reda kao i svi drugi. Na redu je uvaženi kolega Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (GLAS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kao prvo, ja mislim da je velika sramota da Hrvatski sabor donosi ovakav zakon 2017. godine. 22 godine nakon Domovinskog rata, Hrvatski sabor priznaje da dosadašnje sve vlasti nisu ni štitile ni poštovale one koji su iznijeli na svojim plećima i na svojim ranama pa i na svojim životima, Domovinski rat. To je dakle jedna stvar koju treba podcrtati. Sramotno je da 22 godine nakon rata mi moramo razgovarati o elementarnim stvarima. To je prva stvar. Druga stvar, sramotno je također da se ovakvim zakonima ponovno betoniraju statusi drugog i trećeg reda građana u Hrvatskoj. Godinama u ovom Domu govorimo o tome. Da jednaka vrsta invaliditeta ne smije biti diskriminacijska. Da čovjek koji nema ruku neovisno o tome da li je to oštećenje nastalo u ratu kao u borbenom sektoru odnosno u vojci, kao civil, kao netko tko je rođen bez ruke, kao netko tko je to stekao, tu invalidnost u automobilskoj nesreći ili nesreći na radu. I ovaj zakon potvrđuje da postoje građani prvog i drugog reda, iako imaju jednaki invaliditet. Nadalje, treba također reći da je država ta koja je potjerala tisuće i tisuće ljudi u najboljoj snazi, u cvijetu mladosti u i od njih napravila ljude koji nisu mogli konkretno i kvalitetno doprinositi budućnosti ove zemlje. Danas među njima ima jako puno ljudi koji su ostavili ne samo svoju mladost nego i perspektivu svojih obitelji po na šankovima, u kladionicama, na društvenom dnu jer su im se okrenula leđa. Ali isto tako gospodine ministre treba reći, u Hrvatskoj u ovom trenutku donosimo zakon koji će nas do 2025. godine koštati 5 i pol milijardi kuna. Od ove godine eksponencijalno raste obveza da se iz državnog proračuna pokrivaju nova prava definirana ovim zakonom, to je 5 i pol milijardi kuna. Hvala lijepo. Nakon replika, pozvao bi izvjestitelja Obora za zakonodavstvo i Odbora za ratne veterane ako žele uzeti riječ. Poštovani kolega Đakić, predsjednik Odbora za ratne veterane. Izvolite.

i predsjednika stopostotnih invalida. Pa izvješće Odbora za ratne veterane o prijedlogu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je prijedlog zakona broj 174, Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 6. sjednici održanoj 19. rujna 2017. godine razmotrio je prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 4. kolovoza 2017. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela, sukladno odredbama članka 91. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prema riječima predstavnika predlagatelja, prijedlogom novog zakona želi se sustavnim pristupom na sveobuhvatan način riješiti pitanje braniteljsko-stradalničke populacije odnosno omogućiti najzaslužnijima za stvaranje RH potrebnu i sveobuhvatnu skrb. Prijedlog zakona rezultat je međuresorne suradnje svih nadležnih tijela koja skrbe o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. mijenjan i dopunjavan više od 10 puta te je on uglavnom propisivao prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji, smrtno stradalih hrvatskih branitelja. Potreba braniteljsko-stradalničke populacije 22 godine nakon završetka rata znatno su se promijenile. Novim se zakonskim prijedlogom preciznije definiraju pojedini pojmovi i instituti, usklađuje se naziv zakona s njegovim sadržajem, brišu se odredbe koje su se pokazale nepotrebnima, uređuje se statusna prava osobito u pogledu otvaranja roka za stjecanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. rata. Zaštita stečajnih prava pripadnika HVO-a te jačanje područnih jedinica ministarstva. Prijedlog zakona u odnosu na važeći zakon donosi niz novosti kod ostvarivanja prava na mirovine, smanjenje dobne granice za odlazak u mirovinu, povećanje osobnog boda za izvršenu mirovinu, omogućuje zapošljavanje već u mirovini branitelja bez obustave mirovina itd. Prava za zapošljavanje, predviđa porezne olakšice za poslodavce koji zapošljavaju branitelje i stradalnike, kvalitetnije i preciznije uređuje odredbe o prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima. Prava na stambeno zbrinjavanje, proširenje financijske potpore i za druge Omogućava se korištenje nekretnina u vlasništvu države koja duže vrijeme nisu u funkciji za stambeno zbrinjavanje branitelja i stradalnika. U modelu organiziran stambene izgradnje, radi kontrole omogućiti sudjelovanje ministarstva hrvatskih branitelja. Prijedlog zakona, uvode se nove kategorije i to sudionik Domovinskog rata i umrli hrvatski branitelj i članovi njihove obitelji. Također se umjesto opskrbnine uvodi institut novčane naknade za nezaposlene branitelje. Kritizira se pravo na dodjelu grobnog mjesta, održavanje grobnih mjesta, te troškova ukupno umrlih branitelja. Registar hrvatskih branitelja više neće biti javno dostupan. Omogućava se dodjela zahvalnica od strane ministra hrvatskih branitelja, pojedincima i postrojbama za sudjelovanje u akcijama obrane RH. Omogućava se Omogućava se stjecanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, temeljem bolesti, uvodi se sistematski pregled, za sve hrvatske branitelje, svake 3 godine. Za provedbu noviteta predviđenih ovim prijedlogom zakona, biti će potrebno u 2018. godini u državnom proračunu na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja, osigurati 219,2 milijuna kuna. Te na poziciji Ministarstva rada i mirovinskog sustava 64 milijuna kuna. U raspravi koja je uslijedila, iznesene su sljedeće primjedbe i prijedlozi i mišljenja. Prijedlogom zakona učinjen je veliki napredak u odnosu na važeći, te bi bilo dobro da se donese koncensusom. Isto tako treba razmisliti i o mogućnostima da ovaj zakon postane kao što su to tražile braniteljske udruge ili organski ili ustavni. Odnosno, da se unese u Ustav RH, a što je želja braniteljskih udruga. …/Govornik se ne razumije./… olakšice za zapošljavanje hrvatskih branitelja i stradalnika, širi se krug ovlaštenika za obiteljsku mirovinu, jer je dobna granica od 40 god. starosti preniska, a isto pravo bi trebalo vezati uz imovinski cenzus. Pravno na prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, preciznije prepisati radi izbjegavanja mogućih malverzacija. Uvođenjem redovitih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje, pravovremeno će se otkriti bolesti i time smanjiti njihova smrtnost. Izraženo je zadovoljstvo mogućnošću ostvarivanja statusa i za pripadnike narodne zaštite, ali istovremeno izražava bojaznost, da će u provedbi, za koje je zaduženo ministarstvo obrane, biti problema u glavi kojom je propisana pravo u svezi rada, treba biti, propisati obavezu, raspisivanja natječaja za tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, što do sada nije slučaj. Jer tu postoje mogućnosti za zapošljavanje hrvatskih branitelja. Zatraženi su podaci vezano uz popis svih dospjelih i nedospjelih potraživanja korisnika kredita iz kreditnog programa zapošljavanja …/Govornik se ne razumije./… pripadnika hrvatske vojske propisano čl.2014. prijedloga zakona. Odnosno, ukupan iznos koji se otpisuje, kome se otpisuje, te jesu li sredstva utrošena namjenski. Ministar je obećao tražene podatke dostaviti odboru, odnosno, članovima do rasprave o prijedlogu zakona na plenarnoj sjednici. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno, sa 9 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru, donošenje sljedećih zaključaka. Pod 1 prihvaća se prijedlog Zakona o hrvatskim branitelja iz domovinskog rata i članova njihove obitelji i pod 2, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijeti u raspravi, uputiti će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala kolega Đakić. I sada idemo na raspravu po klubovi. Prvi se javio Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi ministre, sa svojim suradnicima, uvaženi hrvatski branitelji u sabornici i pred TV ekranima. Poštovani gospodine ministre, pozdravljamo i podržavamo vašu ideju i inicijativu o donošenju jedinstvenog i sveobuhvatnog zakona o pravima hrvatskih branitelja. 10-tak puta je se mijenjao ovaj zakon, međutim, hrvatski branitelji su zaslužili da se raspravlja o ovome zakonu na najjavniji i najtransparentniji način. A pogotovo, podržavam vas zbog činjenice daje samo u prva 4 mjeseca, umrlo 1085 branitelja, u prosjeku 50 godina. Iznimna smrtnost ljudi iz Domovinskog rata, iseljenika Domovinskog rata je ispod prosjeka, vidimo da to mladi ljudi umiru i ostavljaju svoje obitelji. Koliko ste uspjeli u vašem naumu, pokazati će zadovoljstvo samih branitelja, kao i naknade procjene učinaka ovoga zakona, koji će ministarstvo u svom izvješću Saboru dati za 2 godine. Posebno treba istaknuti pozitive primjere prijedloga u ovome zakonu, a to je disperzije. Viši iznos naknada za zaposlene branitelje, koji će biti vraćene pod Ministarstvo hrvatskih branitelja.

strategija zaštitu zdravlja, tj. sistematskih pregleda, što ej nešto najpozitivnije, pogotovo kad spominjemo smrtnost hrvatskih branitelja gdje u prosjeku puno mlađi umiru nego ostalo stanovništvo. ne razumije./… za priznavanje statusa hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, po osnovama bolesti i da će imati pravo ostvariti ljudi koji nisu imali, znači zbog rokova koje je donijela čini čini mi se HDZ-ova vlada gospođe Jadranke Kosor. Snižavanje dobne granice za odlazak u starosnu mirovinu koja također ovisi o duljini sudjelovanja u obrani RH u borbenom sektoru, rokovi za stambeno zbrinjavanje, zaštićena stečena prava za pripadnike HVO-a i članove njihovih obitelji. Pozdravljam namjeru da se izjednače prava svih hrvatskih branitelja, bilo Hrvatske vojske, bilo HVO-a. poglavito poglavito je ovo dobro za pozitivan za 82 tisuće hrvatskih branitelja koji su nezaposleni još puno pozitivnih primjera o kojima ste vi govorili i o kojima će govoriti kolege. Međutim ove navedene mjere mogu polučiti pozitivne rezultate ukoliko se bude dosljedno primjenjivali uz osigurana financijska sredstva koja ste naveli u svom koja ste naveli u svom izlaganju. Kroz analizu vašeg prijedloga zakona, skrenuo bi pozornost na neke postupke u samoj izradi ovoga zakona i u samom vašem izlaganju ono šta po meni ste trebali spomenuti, a u vašem obraćanju i u vašem prijedlogu zakona koji će dati Klub … Most-a i pojedinačno kroz rasprave nadamo se ćete uvažiti nekakve naše prijedloge i da ćete odgovoriti na ta pitanja. Zaboravili ste spomenuti da osim provođenja najnižih mirovina sva ostala prava iz mirovinskog osiguranja predviđena novim zakonom neće se odnositi na osobe umirovljene prije stupanja na snagu ovoga zakona. Također ste zaboravili spomenuti da se ovaj zakon neće moći primjenjivati na branitelje koja su svoja prava ostvarili prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čije su mirovine iako se radi o hrvatskim braniteljima i dragovoljcima Domovinskog rata daleko manje zbog nedostatka određenih odredbi iz Zakona o hrvatskim braniteljima što je protivno načelu jednakosti na kojima počiva naš pravni sustav. Zaboravljeno je također spomenuti da povrat mjesečnog novčanog prava bivše opskrbnine od strane Ministarstva hrvatskih branitelja za nezaposlene hrvatske branitelje koji trenutno primaju zajamčenu minimalnu naknadu i nalaze se u nadležnosti Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike nije ovisila o ovome zakonu. Podsjetio bi da je za vrijeme ministra Matića to ste i sami kazali da su nezaposleni branitelji u biti prebačeni iz Ministarstva hrvatskih branitelja ovdje, a bila je vama mogućnost da se također vrati u Ministarstvo branitelja te naknade bez donošenja ovoga zakona. U vašem obraćanju braniteljima kao kroz ideju tako i kroz istupe u medijima mogla se čuti vaša izjava da je glavni od ciljeva glavnih ovoga zakona objediniti u jedan zakon sva prava koja su disperzirana po drugim pravnim područjima šta je pozitivno da hrvatski branitelji ne odlaze od ministarstva do ministarstva i da bude na jednom mjestu. Da li ste uspjeli u tome, pokazat će vrijeme ili izmjene i dopune nekih drugih zakona koji će možda ići na štetu branitelja. Govorim možda jer neki zakoni, a volio bi da objasnim koji se odnose na hrvatske branitelje, a nisu u ovome zakonu, a podsjetio bih vas na nekoliko vaših zakonskih rješenja koja ne idu na ruku vaše izjave o objedinjavanju svih disperzivnih prava, a nadam se da će biti promjenuto u konačnom prijedlogu u drugom čitanju je cjeloviti zakon. Ostvarivanje prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te prava po osnovi tjelesnog oštećenja ostvaruju se pod drugim potpisima, a ne po ovome prijedlogu. Kao najbitniji element koji ste zaboravili braniteljskoj populaciji spomenuti je činjenica da ste na sjednici Vlade u Kninu 4.8.2017. godine promijenili rokove svih prava iz mirovinskog osiguranja te ste se sa 1.1.2018. godine prebacili na 1.1.2019. godine znači za godinu dana bez obzira šta je to i protekla javna rasprava, ipak radi istine da hrvatski branitelji to znaju.

od ukupno 3655 kredita u ukupnom iznosu od 319,5 milijuna kuna, otpisani krediti čine 49,95% ukupnog broja odobrenih kredita. Otplaćeno je ukupno 67 kredita odnosno 1,8% ukupnog broja kredita. S obzirom na prethodno navedene podatke ovom odredbom otpisuje se ostatak do sada neotpisanih kredita. Hoće li ovih otplaćenih 67 kredita biti izvršen povrat uplaćenih sredstava jel 67 kojih je vratilo svoje kredite će biti u neravnopravnom položaju prema ovima kojima će se krediti otpisati. I vrlo bitno, Registar hrvatskih branitelja, možete li pojasniti, mi smo za opstanak Registra hrvatskih branitelja. Zbog čega skidati Registar hrvatskih branitelja? branitelja? Ispred kluba Most-a možemo kazati da bude dostupan ovaj registar branitelja, ali da se i sačini registar agresora na RH koji su načinili zločine. ako treba biti jednakost, ako treba biti registar ponosnih hrvatskih branitelja, ne vidim razlog zašto kriti registar agresora na RH. Predlažemo zadržavanje dosadašnjeg zakonskog rješenja glede stečenih prava, kao što ste i sami kazali braniteljima i stradalnicima HVO-a. da li su ugovoreni osnovni elementi za zaključivanje međunarodnog ugovora na zadovoljavajući način kako ne bi došlo do neželjenih posljedica međunarodnih sporova koje bi moglo koštati RH. MOST će kroz će kroz daljnju raspravu predložiti konkretna zakonska rješenja koja nisu obuhvaćena ovim prijedlogom i vašim djelom predizbornih obećanjima. Nalazimo da bi se predložena zakonska rješenja prema braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata mogla pronaći kroz izvore isplate ratne štete od strane onih koji su izvršili agresiju na RH a a koji bi mogli poslužiti kao i financijski izvor za provedbu ostvarivanja prava ovog prijedloga zakona. Postavlja se pitanje ministre zašto se šuti da ukupna procjena izravne i neizravne štete na RH u Domovinskom ratu zbog agresije tzv. vojske Republike Srpske Krajine, Srbije, Crne Gore i JNA iznosi preko 300 milijardi kuna po procjenama Ministarstva rada i socijalne skrbi i državne revizije za popis i procjenu ratne štete. Također kroz raspravu smatramo da svi prijedlozi su uz vašu namjeru i zakon i trud koji je uložilo ministarstvo da imamo jedan zakon koji će objediniti prava. Ja sam naveo i nekakve primjedbe primjedbe ako, nadam se da ćete ih prihvatiti u interesu svih hrvatskih branitelja temelja Hrvatske države koji su stvorili RH, na zajedništvu svih Hrvata i nacionalnih manjina a poglavito Srpske nacionalne manjine. Ono na kraju što bih vam kazao, šta je najviše hrvatske branitelje boljelo to je ukidanje prava kada se uhićivalo dostojanstvo, ponos, kada se lociralo, uhićivalo, transferiralo hrvatske branitelje, optuživalo ih se i zbog toga su se pojavile najveće devijacije u hrvatskom društvu i zbog toga hrvatski branitelji najviše osjećaju ono što se događa a poglavito što se to događalo u vrijeme kada se pljačkala Hrvatska država od INA-e, Telecoma, prodaje banaka, svega što se je dogodilo pa i u mome gradu, novac za oružje za koje je bio namijenjen, za obranu RH i Cetinskog kraja otišao je u ruke tajkunima. Smatram, nikada nije riješeno, da hrvatski branitelj i vi i Vlada i mi saborski zastupnici možemo donijeti pravičan zakon prema hrvatskim braniteljima, međusobno se uvažavajući. '91. nikog nije pitao tko je u SDP-u, tko je u HDZ-u, tko je Srbin. Zbog toga me žalosti činjenica kao u razgovoru sa hrvatskim braniteljima da je se više vremena posvetilo ploči 11.-orici hrvatski branitelja nego zločincima koji su podigli svoje spomenike po RH. Zbog toga ispred hrvatskih branitelja vaša je dužnost zaustaviti izjave vašeg koalicijskog partnera Milorada Pupovca koji uspoređuje generala Janka Bobetka koji je bio pripadnik prvog sisačkog partizanskog odreda kao, uspoređujući ga sa ratnim zločincima Ratkom Mladićem, Babićem i ostalima i Dokmanovićima. To se ne smije dozvoliti u Hrvatskoj državi da nam izvanka čovjek koji je sada predsjednik Republike Srpske, četnik, Vučić upućuje poruke o hrvatskom Zakonu o braniteljima. Oni jedino što mogu ministre da vi Vlada napravite sve da se isplati ovih 400 milijardi kuna na račun Hrvatske Hrvatske države i da ostvarimo i ova prava, naši branitelji i druga prava. Još jednom ministre, znam da ste imali plemenitu namjeru i da u ovaj zakon ste uložili puno truda. Osobno sam kroz odbor sudjelovao i nadam se da ćemo zajednički naći najbolje rješenje za status naših branitelja, za one koji su najzaslužniji za ovu domovinu, bilo branitelji hrvatske nacionalnosti, srpske nacionalnosti, bilo u SDP-u, bilo u HDZ-u ili u bilo kojoj drugoj stranci. Hrvatski branitelji, zajedno smo se izborili za domovinu, zajedno se borimo za budućnost naše djece, zaustavimo ono što je loše a borimo se da nam djeca opstanu ovdje. To je najbitnije. Hvala vam lijepo. Izlaganje kolege Bulja izazvalo je 5 replika. Prvi se javio poštovani kolega Sladoljev. Izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala gospodine predsjedniče. Evo samo kratko pitanje, u kontekstu ratne štete o kojoj ste pričali kako komentirate izjave premijera Vučića koji se izravno plete u ovaj zakon i prijeti da će donijeti 500 zakona koji će šteti hrvatskim braniteljima, je li to kraj te diplomatske, pa na neki način i ofanzive koji želi spriječiti ovaj zakon? Da li će neke druge države također u susjedstvu imati primjedbe i da li će vršiti pritisak na ovaj zakon? Pa kako komentirate da se evo jedan samoproglašeni četnički vojvoda miješa u naše zakone i izravno prijeti? Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Da, ratne štete koje su nanesene okupirana je trećina RH i imamo brojne poginule, kako hrvatske branitelje, tako i civile, oštećene i to je ono šta je najgore. hrvatske Vlade umjesto da se izbore za te štete, one su se isključivo dodvoravale i bavile su se lociranjima, transferiranjima najistaknutijih hrvatskih sinova, da bi danas, hrvatskih branitelja, saborski zastupnik govorio i uspoređivao sa tim agresorima uspoređivao našega generala, našega generala Bobetka. To je nedozvoljivo. Mi moramo kao država izboriti se da nema pravnu jurisdikciju ono što je hrvatska Vlada napravila nad hrvatskim braniteljima, …/Govornik se ne razumije. ne smiju ostati lovište i da sude hrvatskim braniteljima agresori, to se nikad nije ni dogodilo u povijesti. branitelje, da je ministar branitelja također tu i na ovoj strani. Ne smijemo dozvoliti da potpiše sporazum ono što je hrvatska Vlada napravila, sa Srbima, sa EU u pregovorima da ih propustimo a da jurisdikciju nad hrvatskim braniteljima imaju Srbi. Hrvatska diplomacija se mora izboriti za novac i ratne štete, 45 milijardi eura koje nam je učinila Srbija, Crna Gora i dio Srba u RH. Ovim putem opet ponavljam, iznimno se trebamo zahvaliti ljudima srpske nacionalnosti koji su stajali s nama u rovu i koji su branili RH, ja ih osobno imamo u svome mjestu, i to trebamo isticati. Ovo nije govor mržnje ali ne smijemo dozvoliti da nam četnički vojvoda, tj. pomoćnici četničkih vojvoda, vodonoše Vučić i ostali Šešeljevi pomoćnici upravljaju sa zakonima i kako trebamo pisati. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, dakle s vama se potpuno slažem da ovaj zakonski prijedlog treba podržati i treba naravno pohvaliti i resorno ministarstvo, sve braniteljske udruge i sve one pripadnike političkih stranaka i svi koji su učestvovali da se ovakav jedan zakonski prijedlog pripremi i naravno, očekujemo od ministarstva da uvaži ove primjedbe koje ćemo u toku ove rasprave u prvom čitanju dati da se izmjene. Ovaj zakon je važan, to je uvaženi kolega Đakić u ime odbora govorio iz toga što proširuje prava ne samo na pripadnike HRVI nego na sve branitelje i to je jako bitno i bitno je u zakonu da piše i o obitelji branitelja, vi ste to naglasili i to je gospodine Bulj, jako bitno jer te obitelji su prošle od vremena rata na ovamo sve ono što su prolazili hrvatski branitelji. I danas prolaze skupa s njima, i njihove bolesti i sve ono što ih muči. Međutim, suština moja replike se očituje o ovome resorno ministarstvo, hrvatska Vlada mora učiniti doista sve da ovo ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, da se pronađu sredstva, da se sve odredbe ovog zakona ispoštuju i ono što bi posebno htio naglasiti, a nadam se da ćemo u budućnosti svi mi na neki način kontrolirati cijelu ovu priču a posebno ne samo ovo ministarstvo nego sva ministarstva koja su zadužena da ovo bude jedna transparentan postupak, da ovaj zakon prati jedan uređeni sustav, da nam se ne događa ono iz prošlosti da neki koji ne zaslužuju prava ostvare, a oni pak koji bi trebali ostvariti ta prava, ne mogu do njih doći. I samo jedna primjedba, evo možda vi možete komentirati članak 121. ovog zakona, mislim da je tamo bila primjedba gdje se odlučuje da ministar može svojom autonomnom odlukom odlučiti o jednokratnoj pomoći braniteljima. Mislim da takve odredbe u zakonu nisu dobre, neka budu povjerenstva, neka prođe neku proceduru, ne kaže da ministar ima loše namjere ali može se dogoditi da netko to krivo protumači. Dakle to je jedna od odredbi zakona na koju bi trebalo obratiti pažnju. Hvala. **Jandroković, Pa složio bi se s vama, međutim u ovom zakonu je predviđena još jedna stvar. Znači ono što je vrlo bitno, osnaživanje područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja. Znači decentralizacija Ministarstva hrvatskih branitelja po terenu što znači da ljudi koji su u nerazvijenim krajevima, ljudi koji jednostavno nemaju mogućnost ostvariti svoje pravo, on mora dolaziti iz Dalmacije, Slavonije u Zagreb a da se bolje znači decentraliziraju ljudski potencijali, po terenu i da prate mogućnosti svih branitelja tj. ili nemogućnosti da ostvare svoja prava, zasigurno bi to puno olakšalo a ne da bude Ministarstvo branitelja, u onom djelu je isto decentralizirano ali ne dovoljno. Brojni ljudi se upute tražiti svoja prava u Zagreb dok ih primi jedna tajnica, druga, treća, u ovome zakonu se spominje se spominje ta decentralizacija ljudskih resursa, ja mislim da je to vrlo bitno da ostvare svoja prava. Što se tiče ovoga zakona, ono je u prvom čitanju, u razgovorima koje sad vodimo, nema razloga da ministar to ne sasluša, u biti to je i obaveza, nadam se da će u drugom čitanju sve te moguće lošije, ovaj zakonski propisi da će biti riješeni. Treća replika, poštovani kolega Grmoja. Izvolite. govorili ste o tome kako mnogi od njih umiru prije vremena a mislim da je to povezano ne samo sa odnosom i Vlade i službene hrvatske politike prema Domovinskom ratu, prema onima koji su agresori na RH, to nije vezano samo uz to da premijer šuti o izjavama svog koalicijskog partnera Milorada Pupovca, problem je u tome što javnost i građani imaju nekakav negativan dojam o hrvatskim braniteljima jer su mnogi oni od onih koji nisu zaslužili braniteljska prava, to ostvarili. I to je sigurno potrebno propitati, vi znate koliko ja vas cijenim zbog vašeg doprinosa u Domovinskom ratu, ja sam tada bio dijete, znači u vrijeme Domovinskog rata od 11 godina, i cijenim sve ljude koji su dali stvarni doprinos, ali mislim da bi trebalo posebno se pozabaviti onima koji su ostvarili prava a ta prava nisu zaslužili. Isto tako, ne može nam se dogoditi, vi ste govorili o tome kako su neki ljudi otplatili kredite, znači spominjali ste 67 otplaćenih kredita, dok su drugima ti krediti otpisani. Tu ne može biti nekakve neravnopravnosti, svaki čovjek i svaki hrvatski branitelj ako je branitelj stvarno, mora biti jednak, a mi smo imali situaciju i u ovom Visokom domu, sjede neki ljudi koji su iskoristili Ministarstvo branitelja za povlaštene kredite, gradnju apartmana i onda išli podmićivati novinare. Takve koji su iskoristili braniteljska prava treba strogo sankcionirati jer oni su samo oštetili državu nego su rušili dostojanstvo istinskih hrvatskih branitelja

Domovinski rat je svetinja svima, svi imamo svoje ratne puteve. Ja osobno kao branitelj imam svoj ratni put, mogao bi pokazati, kao i ministar, kao i svi ovdje branitelji. Ali, oni koji su koristili, taj kredit, mislim ovih 67 je vratilo, vjerojatno, ovi ostali su bili u nemogućnosti …/Govornik se ne razumije./… uvjeta, ali je činjenica da se moraju izjednačiti ta prava u ovome slučaju kad ste spomenuli 67 ljudi koji su vratili kredit i vjerujem da će ministar naći to rješenje prema ovo 67. Međutim, činjenica da su brojni gradili i apartmane iz tih nekakvih sredstava koji su subvencionirali Ministarstvo branitelja, da i zbog toga što su to objavili napali su novinari. Ja smatram da ministarstvo hrvatskih branitelja, isključivo ovaj zakon piše za ljude koji su bili u Domovinskome ratu, koji osjećaju posljedice na bilo koji način i naravno da zaštite dignitet Domovinskog rata i da Domovinski rat bude temelj Hrvatske države i najbitnije da bude u povijesti, vi ste povjesničar, dici kad budete predavali, istina o Domovinskom ratu, da to treba vrednovati. To sam zaboravio kazati i ljude koji su samoinicijativno kao Petar Malbaša i brojni drugi snimali dokumentarne filme bez potpore države, da je državi vrlo bitna istina o Domovinskome ratu, a ne da premjer Plenković ne odgovara na pitanje koje je sam postavio o slučaju izjava njegovog koalicijskog partnera, da se izokreće istina, da se veliča agresor, a da se o hrvatskim braniteljima, kao u slučaju poginulih, 11 Kosovaca, cijelo ljeto je se pričao o njima. Prema tome smatram, da trebamo raditi što više na istini o hrvatskom vojniku koji je bio veličanstven. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. 4 replika, poštovana kolegica Strenja Linić. Izvolite. Poštovani kolega Bulj, drago mi je da ste rekli, ono što zapravo je i stav našeg kluba i stav mnogih branitelja, a to je da registar branitelja treba ostati javan. Hrvatski branitelji se nemaju ničega sramiti i ako ništa nemaju, treba imati dostojanstvo i kao što ste rekli da ćete uvesti kategoriju sudionik u Domovinskom ratu, jer je to samo čast. Čast je i biti u tom registru. Isto tako, drago mi je da ste spomenuli, jer je vrijeme da se kaže da postoji registar agresora. Nikada kad smo bili u ratu, nismo mogli ni zamisliti da će jedan Satnimirović jednog dana biti časni saborski zastupnik. Pripadnik stranke koja i danas je dio vladajuće strukture i drži vam vlast, a zapravo, okolo za srpske medije govori protiv ovog zakona. Ono što treba znati, da nikada ni jedan hrvatski vojnik, nije stupio na tlo Republike Srbije, ali se zna tko je bio agresor i gdje su oni bili i protiv koga su se borili. I zbog toga smatram da registar branitelja treba ostati javan, ali isto tako treba postojati registar agresora, u kojem trebaju biti svi oni koji su i danas građani ove zemlje, ali su isto tako bili koji su silovali i šetaju po ulicama Vukovara i njihove žrtve, još uvijek ih gledaju oko sebe. Hvala lijepa. **Jandroković, Slažem se u potpunosti da treba registar branitelja, jer je činjenica, kao što ste spomenuli, da u Vukovaru, osobe koje su, žene koje mučene, danas gledaju po njihovim svjedočenjima, izjavama, ljude svoje silovatelje i svoje krvnike, prema tome nema niti jedan, čak prema njihovim svjedočenjima da rade u državnim institucijama. Prema tome, smatram da bi i taj registar trebao izaći, da nemamo se čega po tome pitanju bojati i to objaviti, isključivo radi također jednakosti. I inzistiram na tome, kao i u ime Kluba što sam kazao da i taj registar bude obavljen. Nemamo ih šta štititi zločince, nemamo šta štititi Republiku Srbiju, da sudi hrvatskim braniteljima, pri ulasku u EU, da im Hrvatska država, to diplomacija dozvoljava, mi to ne smijemo dozvoliti. Hrvatski branitelj, dobro ste rekli nije stupo nogom ni u Niš ni u Beograd, ni van svoje granice niti milimetra. Osim međunarodnim sporazumima na našoj susjednoj državi ovdje. Prema tome, gdje Hrvati žive, je HVO odradilo svoj posao obrane. Isključivo treba inzistirati na registru tih zbog, baš tih žrtava silovanja i ostalih žrtava. Hvala lijepo. I zadnje replika, poštovani kolega Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bulj, vi ste u svom uvodnom izlaganju problematizirali izjavu ministra Medveda, jer ste rekli, da u nekom od ovim zakonom sve obuhvaćeno. Nije tako rekao. Ja koliko se sjećam u uvodnom izlaganju je govorio, da su ona prava koja su bila disperzirana po nizu ministarstava, od Ministarstva prosvjeta i socijalne politike, branitelja, pa institucija poput HZMO i nekih drugih, da se zapravo maksimalno nastoji to objediniti u ovaj zakon. I vi kada smo bili zajedno u ovoj Vladi, znate da je rasprava po ovom zakonu, odnosno, priprema ovog zakona počela godinu, gotovo godinu dana prije. U njoj su sudjelovali veliki broj radnih skupina, zainteresirana javnost i po ovome zakonu, ukoliko ste vidjeli, bili je negdje oko 510, 512 primjedaba o kojima ste i vi govorili i ministar je svjestan toga da nije moguće zapravo sve objediniti. Nije moguće zbog niza razloga, sjećate se tada da smo bili pod monitoringom prekomjernog deficita. Govorilo se tada o jedinstvenom centru za naknade, ako se sjećate, pa se neke stvari nisu mogli izdvajati. Znam da je ministar i cijeli taj tim jako putno vremena trošio na to da se upravo takve stvari objedine pogotovo one opskrbnine ako se sjećate što je bilo inicijalna kapsula i za sam prosvjed ispred Ministarstva branitelja koje je prešlo pod Ministarstvo socijalne politike i mladih tada. Zato teško je napraviti jednu komplementarnost u cijelosti o kojoj vi govorite slikovito, to bi izgledalo ovako da Ministarstvo hrvatskih branitelja ima sve kartone, zdravstvene kartone svih branitelja, što nije moguće. Uvijek će biti nekih stvari koje neće biti moguće obuhvaćene ovim zakonom. Hvala. Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ja sam dao primjedbe i mogućnosti poboljšanja. Namjera ovog zakona je evidentna da budu objedinjena sva prava hrvatskih branitelja i da svi zajedno moramo u ovome sudjelovati koliko je moguće, a evo kao član odbora ja sam podržao ovaj zakon da ide u prvo čitanje. Ne vidim niti jedan razlog da se ne govori i da se ne razjašnjava i traže mogućnosti i poboljšanja objedinjavanja Zakona o hrvatskim braniteljima jer je činjenica da su branitelji koji su ostvarivali naknadu za nezaposlenost jednostavno dovedeni u jedan puno teži položaj nego kada je bilo pod Ministarstvom hrvatskih branitelja i to je činjenica i to je pozitivno. Znači mi govorimo ovdje o 82 tisuće ljudi koji su nezaposleni. Ja opet ponavljam, sva prava i naveo sam pozitivne primjere i nisam ih sve nabrojio ovoga zakona, međutim ima onih ajmo reći anomalija koje se mogu ispraviti, prvo je čitanje, ako je moguće da se isprave u ovome prvome čitanju ili u drugom da do drugoga čitanja da se isprave, ako je moguće. To je prijedlog našega kluba i mi ćemo izaći u daljnjim raspravama pojedinačnim sa određenim prijedlozima da se po mogućnosti ispravi ovaj zakon.

Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Uvaženi gosti, kolegice i kolege. Pred nama se danas nalazi Zakon o hrvatskim braniteljima, novi zakon i na samom početku važno je reći da se radi o jednoj kompleksnoj problematici koja postoji gotovo u svim državama svijeta i kroz čitavu povijest. S obzirom na to u ovom dijelu izlaganja u ime Kluba zastupnika htio bih nešto reći općenito o ovom zakonu, a onda kroz pojedinačne rasprave ćemo reći i nešto više o samim člancima zakona. Prije svega ono što je najvažnije reći je da ratni veterani zaslužuju poštovanje i pomoć, a iznad svega obitelji poginulih i nestalih i ratni invalidi. Treba im odati društveno priznanje, treba im dati materijalna prava. Tako je uvijek bilo i tako treba biti, o tome nema niti najmanje dvojbe. Međutim, pitanje ratnih veterana nerijetko je sporno ne samo kod nas, ali i kod nas. Prvo je pitanje visine materijalne pomoći koja se daje veteranima jer je uvijek problematično to hoće li proračun ostati održiv nakon šta se ta prava dodijele, znači pitanje održivosti proračuna. Drugo pitanje problematično je, moguće davanje privilegija koje narušavaju društvenu jednakost, a veliki problem je i taj što jedan dio branitelja je uvijek nezadovoljan kakva god prava im dali, znači što god im date oni će uvijek prosvjedovati, buniti se i tražiti još. Problem proizlazi iz toga što postoje vlade, zna se koje, koje pokušavaju instrumentalizirati branitelje za svoje političke ciljeve, a što se najbolje vidjelo kroz rad pojedinih braniteljskih udruga. S druge strane, pojedine vlade se boje branitelja jer se boje društvenih nemira pa im onda ponekad daju i veća prava nego što je to nužno. Zbog toga se dešava ponekad da se dio javnosti okreće protiv ratnih veterana, a to je vrlo loša posljedica. Kava prava danas imaju hrvatski branitelji? Neki kažu mala, a ako bismo pogledali retrospektivno kroz prošla razdoblja jer bilo je još država prije samostalne Hrvatske koja su davala prava ratnim veteranima, onda su ta prava već i sada vrlo dobra. Recimo prije nisu postojala nikakva ministarstva ratnih veterana, toga nije bilo. Ovo je privi puta u povijesti da Hrvatska ima jedno takvo ministarstvo. Kada čitate stre zakone o ratnim veteranima, a ja sam si dao truda pa sam ih čitao u NN je bilo objavljenih, recimo vidite da mnoge kategorije ratnih veterana koje danas postoje nekada nisu postojale, nisu bile priznate. Recimo ratni zarobljenici, tko god se predao nije imao prava u Austro-ugarskoj vojsci, samo jedino ako je bio ranjen prilikom zarobljavanja, ako je bio zarobljen zdrav, prava nije bilo. Danas nije tako. U doba Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca braniteljsko pravo se priznalo samo onima koji su umrli ili imali posljedice šest tjedana po završetku rata, šest tjedana to je bilo to. Mogao je neko umrijeti 50 dana po završetku rata od neke teške rane nije mu bilo priznato nikakvo pravo. Danas, se pravo braniteljima priznaje za sve one koji su umrli 31.12.'97., a ako je počinio suicid priznaje mu se i s današnjim danom. Znači ako je netko danas počinio suicid priznaje mu se da je poginuli hrvatski branitelj, ima tu pravo. Znači tu vidimo opet jedan određeni napredak. Također nakon Drugog svjetskog rata kada su bili ti famozni partizani a nemojmo zaboraviti da im još i njima dan danas dajemo povlaštene mirovine, ratne mirovine i druga prava. Roditelji nisu mogli dobiti nikakvu pomoć ako su imali drugoga sina. Udovice nisu mogle dobiti nikakvu pomoć ako su se preudale. Takvi su bili zakoni, vrlo strogi. Danas se priča kako su oni imaju sva prava, nisu. Ova prava danas su bolja prava nego što su bila nekada. I sada se postavlja pitanje, dakle stanje se promijenilo na bolje ali opet to pitanje da li se možda i pretjeralo. Tko sve u Hrvatskoj danas ima status branitelja? 506 tisuća ljudi + HVO. Kako je to moguće? Znači mi nismo bili u stanju obraniti ne znam Petrinju a imali smo 506 tisuća vojnika navodno, branitelja. Pa sa 506 tisuća vojnika Hrvatska bi u roku par tjedana pobijedila bilo koju susjednu zemlju da je bila to takva sila. Njemačka 6.-ta armija je sa 300 tisuća ljudi probila stotine kilometara istočnog bojišta i osvojila Staljingrad a mi sa 506 tisuća branitelja nismo bili u stanju ne znam obraniti par kilometara bojišta. A zašto je to tako? Evo pogledajte, recimo hrvatski branitelj je onaj koji je bio u vojsci do 30. lipnja 1996. Znači 30. lipanj '96. Ajmo sada otvoriti wikipediu, enciklopediju i pogledati otkada do kada traje Domovinski rat. Domovinski rat traje do '95. Jasno piše u enciklopediji da su sve borbe završile u studenom '95. godine čak i onda kada se uračunaju borbe u Bosni a mi imamo pravo do 30. 06. '96. godine. Koji rat se vodio u lipnju '96. godine i gdje? Znači toga nije bilo. Rat je trajao do '95. a ne do '96. i tu bi trebalo to jasno reći. Zanima vas kakva prava imaju srpski branitelji koji su se borili u Hrvatskoj i koji danas žive u Srbiji? Imaju prava do travnja '92. godine, do travnja '92. a mi do '96. Također je problem to što po jednoj strani imamo branitelje invalide koji imaju sva moguća prava, ogromna primanja po 20, 30 tisuća kuna, neki su se obogatili na tome, po drugoj strani imamo branitelje koji nemaju nikakva prava, ne može se čak niti zaposliti. Imaju invalidnine 200, 300 kuna. To je također nešto što, kako se zove, stvara razdor u javnosti. Javnost sumnja i zna se da su određene invalidnine rađene pod pritiskom bilo političkim, bilo pod otvorenim prijetnjama da postoje lažni branitelji i ljudi koji su, i lažni tjelesnoj kondiciji nego zdravi čovjek, odnosno njihovi vršnjaci ali nikakve revizije nema po tom pitanju. To bi bio dobar iskorak koji bi javnost pozdravila da se jednom i to pitanje malo postavi. Međutim, mi vidimo da se branitelji mogu samo dodavati na popis ali oduzimati ne, proces bi trebao biti dvosmjeran. Naravno da je ovdje netko spominjao društvenu nejednakost, znači ja ne kažem da moraju biti civilni i vojni invalidi u istom rangu ali civilni invalid ima 1250kn invalidninu, nikakvu pomoć kod zapošljavanja i doživotno je osuđen biti građanin drugoga reda. Mi čujemo da će se mirovine ljudima koji su rođeni 1962. i kasnije biti umanjene za 27%. Čujemo da je dug bolnicama narastao na 3 milijarde kuna, čujemo da Vlada duguje državnim službenicama 8 milijardi kuna, da su dugovi države strašni. Znamo da je mirovinski sustav neodrživ, da svaki mjesec fali 45% sredstava za isplatu mirovina ali mi povećavamo sada mirovine, mi ponovno dajemo povlaštene mirovine i još ćemo ih davati.

Da li je ta priča o borbenom sektoru, evo mi vidimo da se u tom Zakonu o hrvatskim braniteljima sada pokušavaju razdijeliti oni koji su bili u borbenom i neborbenom sektoru što je pohvalno ali vi pogledajte, molim vas, vi imate ljude koji su bili cijeli Domovinski rat ne znam u Rijeci ili u Puli i oni imaju priznati borbeni sektor, priznati borbeni sektor, u Puli. Nikad nije Pulu napustio ili u ne znam Koprivnici. znam u kriznom stožeru Podravke, …/Govornik se ne razumije./… u nekom ministarstvu, protuavionska zaštita ne znam u Poreču, gdje nikada nije bilo napada i on je borbeni sektor. Je li to borbeni sektor, ću vam reći istinu, bio sam u ratu '92. godine, imali smo položaje na prilazu gradu Gospiću, ključni položaj za proboj ne znam srpskih tenkova, znate koliko nas je bilo na položaju, na 4 km? 35. Jedan vod je držao 4km. Mogli su nam proći ne srpski tenkovi nego krdo slonova nam je moglo proći koliko su nam bile šuplje te obrambene linije. I već je onda me ljutilo i sada me ponovno ljuti kada čujem da imamo 506 tisuća branitelja i borbeni sektora na opasnoj fronti u Senju. To bi trebalo jasno razdvojiti zbog dostojanstva samog borbenog sektora ali i zbog toga što bi novac trebalo više preusmjeriti na one kojima potrebno. Znamo da su pojedini članovi nadzornih odbora kriznih stožera u tvrtkama kakva je bila Podravka, kupovali aute temeljem braniteljskih prava. Da li im je to bilo potrebno da im to država omogući? Znamo npr. da je Vukovar branilo tijekom bitke '91. godine 1800 ljudi, to je bio maksimalan broj, danas 7 tisuća branitelja. Je li Vukovar branilo 7 tisuća branitelja? Povijest kaže da nije. Službena statistika veli da je. Iz toga razloga ono što želimo reći kao klub je da jednom treba podvući crtu. Jednom treba podvući crtu, želimo da ovaj zakon prođe ovakav kakav je, da se na njega stave brojni amandmani, da se napravi najsavršenije i najbolje kako se može i da se onda jednom kaže dosta. Sad je gotovo. A ne da ćemo imati situaciju, imat ćemo garantiram vam, da će ovaj zakon biti donešen i da će onda ponovno se javljati nezadovoljni, evo već sad još zakon nije niti donesen, navodno su ga svi pohvalili, a sad već moraju biti branitelji ustavna kategorija, sad već moraju u Ustav. Ustav je jel' da, komad papira koji se može mijenjati po potrebi kako se tko sjeti. Opet dio braniteljskih udruga branitelja, nije zadovoljno sa nikakvim materijalnim pravima, oni žele imati političku moć. Evo oni žele zabraniti europsku Noć kazališta 18. studenog ko da se radi o nekoj seoskoj zabavi koja vrijeđa taj datum. Imamo branitelje koje prijete ministrima, prijete Vladi, prijete državi, pa dokle to ide? pa dokle to ide? Da li je baš potrebno na takav način cijelu stvar politizirati i dopuštati? Dakle, ponavljam još jednom, prava branitelja, da, posebna prava poginulih, nestalih, invalida, idemo napraviti reda, idemo napraviti zakon koji će biti održiv u odnosu na proračun i idemo nakon toga zaključiti stvar. Mislim da Hrvatska javnost očekuje da se ova priča jednom završi i da prestane svaka daljnja politizacija ovoga pitanja. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Ja naravno neću komentirati što ste vi rekli, ali moram nešto reći, a to je nije ovaj zakon prvi koji dijeli na borbeni i neborbeni sektor, to se pojavilo u popisu branitelja, prema tome nije to, evo čisto kao jedna ispravka možda da ne bude nejasnoća. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Molim vas, ako mi želite replicirati da to učinite sa svog zastupničkog mjesta. Hvala lijepa. Krenimo sa replikama, očito ih ima dosta koji vam žele replicirati. Prvi je uvaženi zastupnik Željko Glasnović. Izvolite. Ja sam mislio da ima nekakve nade za ove mlade glave ovdje a danas sam totalno to, propale su mi sve ove iluzije. Prvenstveno ako evo gospodin doktor znanosti, ja sam studirao vojnu povijest, bio sam tri vojske prije, on spominje neke te bivše države i prav u tim državama. On nije spomenuo uopće jednu rečenicu a prava sudionika NOB-a koji su okupirali ovu zemlju '45. godine, imate njihovog predsjednika, Dušan Pekić, koji se izjasnio …/Govornik se ne razumije./… godine je rekao imamo 300 tisuća lažnih partizanskih penzija u Hrvatskoj. Šta je bilo sa tom propalom državom? Taj propali eksperiment uopće niste spomenuli, šta se geneze ovoga danas? Spominjete pola milijuna hrvatskih branitelja, pa sad su izneseni podaci od ovdje da skoro 50% tih ljudi još zaposlenih rade na minimalcu kod drugih ljudi.

Hrvatska se branila u Bosanskoj Posavini, tamo nemate brigade ispod 500 …/Govornik se ne razumije./…vi nemate pojma o čemu govorite. I to je zastrašujuće. Ta vaša neinformiranje, ja ne znam tko ste vi? Vi ste bili u Gospiću '92. godine, godine, ja sam bio tamo '91.,a vi ste bili tamo ako su možda potpisani UNPA zone, i tamo ste vodili jedan sitzkrieg, tamo nije bila vojska na crti, Hrvati su se sami organizirali, počeli su mirovna naoružanja, i kad nabrojite sve ljude koji su se borili za rat, to je bila jedna geneza, mi smo stvarali vojsku u hodu. Zadnji hrvatski vojnik u BiH-u je poginuo 19.10. na kotu 437 kod Banja Luke i da nije tih ljudi tamo, ti ne bi ovdje sjedio danas i pričao gluposti, to je zastrašujuće, prvo se informiraj. Šta je ovdje tvoja zlonamjernost, ti si čisti urbani rasista. Samo jedan podatak, '97., 61% poginulih ljudi u HVO su porijeklom iz BiH-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Bunjca. Aha, pardon, povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. izjavom da je '45. netko nekoga okupirao, obzirom da je zastupnik Glasnović prisegnuo da će poštovati Ustav i zakone, u Ustavu jasno piše da se Hrvatska temelji između ostalog na odlukama ZAVNOH-a, dakle '45. nije došlo do okupacije nego do oslobođenja. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Bunjac, odgovor. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Glasnović, ja doista ne znam o čemu vi pričate. Vi svaki dan dolazite ovdje sa jednom te istom pričom,

reći, vi ne znate čak niti čovjeku reći vi, ne znate šutjeti dok netko govori, urlate agresivni ste, slikate se s puškama s oružjima, streljali bi suce, pa tko može s takvim čovjekom o bilo čemu razgovarati. Dajte, prije nego što krenete nekoga kritizirati, molim vas uzmite svoje govore, imate na YouTube pogledajte što pričate i nakon toga ja mislim da će vam biti jasno, da je bilo kakva rasprava s vama bez predmeta. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Bunjac, govorili ste tu o populaciji hrvatskih branitelja i njih 505000 no niste pogledali brošuru koju ste dobili u kojoj jasno se govori o tome, koliko ih je u kojem vremenu i periodu bilo u postojanju Hrvatske vojske i Hrvatske policije. Da ste imalo zavirili, pa i u zakonu u kojem obrazloženjima piše sve to, ova brošura jasno prikazuje ovaj grafikon, koliko je branitelja u kojem periodu u postrojbama Hrvatske vojske. Pa tako vam piše da je više od 4 godine bilo samo 7948. A do 6 mjeseci je bilo 75417. I onda redom idemo od 6 mjeseci do 1 godine, 42078, od jedne godine, do jedne i pol godine 20036. u raznim vremenima su se događale mobilizacije i demobilizacije. Pa tako i na rastanje i otpuštanje potrebe su diktirale temo, s obzirom da je '92. godina bila godina već jedne demobilizacije. Pa je onda '94. ponovno ili '95. se napravila jedna velika mobilizacija. U međuvremenu su se ustrojavale domobranske …/Govornik se ne razumije./… Pa se i tu uvađala nova snaga. to bi trebalo znati i prije nego što počnete komentirati o nekim pravima, o broju sudionika, kao i o tome tko danas ima kakva prava velika ili mala. Najveći dio kao što vam je već rečeno, ne ostvaruje prava, nego imaju svoja prava iz radnog odnosa, jer su se vratili na svoja radna mjesta. I to vam u grafikonu ovom sve prikazano zorno, jasno, nedvosmisleno. Koliki broj mirovina, koliki broj zaposlenika, po jednoj vrsti, po drugoj vrsti, koliko mirovina po stradanju, po poginulima, po umrlima, po suicidu. Sve vam to piše. Samo to sagledajte razumno i imati ćete odgovor na sva vaša pitanja i dvojbe. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Zahvaljujem lijepo gospodine Đakiću. Vi imate naravno svoje mišljenje, imate svoje statistike, ali većina hrvatske javnosti se s vama ne slažu. Ljudi smatraju, čak i sami hrvatski branitelji da njih nije bilo 500, 600 tisuća. Još sad čujemo da će se još dodati taj broj, još će ih više biti. Plus HVO, ponavljam, plus sad opet te povlaštene mirovine koje imaju veterani iz prošlih ratova. Koliko može Hrvatska dalje to financirati? To je ono pitanje koje zabrinjava javnost. Nitko ja vjerujem, da u Hrvatskoj nema 1% građana koji su protiv toga da invalidi, da poginuli članovi njihovih obitelji dobiju prava. Ali vrlo dobro znaju, znaju iz svog najbližeg susjedstva, da postoje ljudi koji su stekli prava, a nisu ih zaslužili. Da postoje invalidi, koji su u odličnoj tjelesnoj kondiciji, a imaju priznate 100% invaliditete. Ja vjerujem da ste i vi čuli za ovakve slučajeve. I to je ono što bi trebalo, u svakom slučaju, taj broj preispitati. Moje osobno mišljenje, da bi status hrvatskog branitelja trebao završiti sa datumom Dejtonskog sporazuma 14.12.1995. a nikakva više prava, broj dane, borbene sektore od '96. godine ne priznavam. Tko je u svim državama svijeta. Dok traje rat, dotle se priznaje sudjelovanje, a kad rat završi od toga trenutka, od potpisivanja primirja, više prava nemaju. Zbog čega je dopušteno, dakle, da '96. godina uđe u Domovinski rat, a u Hrvatskoj ga nije bilo, nikakvih borbi. To je politika za koju se ja nadam, da će mi ministar dati odgovor, a možete i vi, ako ne, razmisliti ćemo o tome, da podnesemo amandman na taj dio zakona o hrvatskim braniteljima. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeća replika, uvaženog zastupnika Ante Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bunjac vi ste govorili u ime kluba i moram priznati da sam očekivao jednu veću razinu barem od vas i u ime kluba. Određene stvari je teško u 2 minute reći sve ono što ste vi izrekli, a kad ste govorili o povijesnim nekakvim stvarima, vezano za Nijemce, za Austrijance, za veterane, određenih ratova, onda ste spomenuli sudionike srpskih pripadnika u Domovinskom ratu. Valjda ste mislili na agresore tada u Domovinskom u Domovinskom ratu. Oni nisu bili nikakvi pripadnici u Domovinskom ratu i rekli ste da su njima priznata prava do '92. godine. No međutim, zaboravljate ili namjerno zaboravljate, a to me podsjeća na neke civilne udruge koje su imale istu takvu retoriku o kojoj vi govorite, zapravo da je za vrijeme Domovinskog rata, a vjerovnici su mnogi i ljudi koji sjede u ovom Saboru je bila 1*3 teritorija okupirana, 1/3. Ono što je rekao danas ministar i kad je govorio o tih petsto pet tisuća ljudi, danas je to negdje oko 449, rekao je da ne ostvaruju svi prava. Njih 78000 koliko se ne varam, ne svodi apsolutno nikakva prava. Dakle, govori se o njima kao o sudionicima, a ne onima koji ostvaruju ta prava. Jer ste vi pitali zbog održivosti proračuna, je li moguće da to proračun održi. kada je govorio o zakonu, govorio je o mjerama i točno je govorio što proizlazi iz tih mjera i koji su financijski učinci i njihove projekcije u 2018., odnosno 2019. godini. Čak je spomenuo i obrazac. A što se samih sredstava tiče, slažem se da treba štediti na svemu. Na ovim stvarima ne, ali u četverogodišnjem mandatu, vjerujte mi udruge civilnog društva, čast iznimkama i svim koji rade jedan dobar posao, koji Vlada, odnosno izvršna vlast ne može napraviti, a zato su potrebne udruge civilnog društva u jednom mandatu vjerujte mi potroše između milijardu i 200 do milijardu i 600 milijuna kuna, često sredstava koji su se mogli utrošiti puno, puno bolje nego za nekakve … projekte. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Bunjca. Naravno da nisu bili sudionici u nekom pozitivnom smislu, oni su bili agresori, dignuli su pobunu protiv koja je stekla međunarodno priznanje i s te strane u svakom slučaju nemaju nikakvu pozitivnu ulogu. Druga je stvar što danas vlada Srbije smatra da je pozitivna uloga postojala pa im daju ratna prava, prava slična kakva imaju branitelji, ali opet ponavljam samo do travnja '92., a posebno nema do '96. ili ne znam koje godine da bi ostvarivali prava. Dakle ponavljam još jednom, braniteljima treba dati sva prava. Ja nemam ništa protiv da se da braniteljima 100% pravo, znači žalosno da 78% ako se radi o pravim braniteljima nema nikakva prava. Ta prava im treba dati. Nisam pobornik onih koji smatraju da sve treba revalorizirati, da sve treba obrisati, da sve treba zaboraviti. Ne, znači zalažemo se za to da hrvatski branitelji imaju apsolutno sva prava, ali oni koji to zaslužuju. Garantiram vam da jedan veliki broj tih branitelja navodnih koji se nalaze na tom popisu nikad u životu nije vidio ni prvu liniju bojišta, niti je ikada vidio ne znam neprijateljskog vojnika, niti je ikad vidio mrtvog čovjeka, niti je ikad mu pala granata na glavu, on ne zna šta je to, on je to gledao na televiziji. A danas je hrvatski branitelj i možda nekome drugome ko prije zaslužuje pomoć ima problema, možda ti civilni invalidi oduzima

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Kolega Bunjac, vi ste hrvatski branitelj, vaš kolega Ivan Pernar iz vašega kluba Jasenovac je genocid, Oluja je etničko čišćenje to je jedna stavka. Vi ste bili u Gospiću u kojem sam i ja bio naravno isto '91. u kojem su bili mnogi u različitom vremenskom periodu. U različitom vremenskom periodu postojale su i različite potrebe bojišnice ovisno o ugrozama, stvarale su se i jedinice koje su se suprotstavljale opasnostima. 500 tisuća branitelja koje navodite to vam ide kroz prosjek, kroz moju jedinicu Specijalna policija Vukovarsko-srijemske prošla je 500-njak ljudi. Jedni su bili jedan dan, jedni deset, jedni 100, godinu dana, neki su bili od početka do kraja, ja sam slučajno među tima koji su bili od početka do kraja koji nisam imao dana bolovanja, koji sam dao 36 otkaza u tom vremenu. Hoću vam reći to, da nije bilo tih 500 tisuća branitelja koji su čuvali tu liniju bojišnice i od BiH ne bi mi ovdje danas sjedili i raspravljali o ovome. Mi bi možda raspravljali o možebitim pogodnostima koje bi neka druga grupacija dobila. Možda bi neke kolege koje bi ovdje sjedili ne bi imali nikakve veze sa Hrvatskom da nije bilo ovih 500 tisuća. Pa vam hoću reći podržavam u jednom dijelu kada kažete borbeni i neborbeni sektor i meni je bilo to čudno kakao neko može dobiti borbeni sektor, a nije bio u borbenim ugrozama. Ali onda se sjetim da je neki kuhar tamo na Velebitu u nekoj naprtnjači donio hranu i da je isto prošao cijeli taj ratni put i riskirao na isti način svoju glavu. Kada kažete invalidi civilni i vojni, ruka je ruka, noga je noga, ali neko je izgubio nogu ili ruku u dubini neprijateljskog terena i krvario još dva dana u kukuruzu ili 15 dana kao Jurčan pripadnik HOS-a.

za razliku od vaših kolega mi smo glasali protiv skidanja imuniteta vama kao hrvatskom branitelju, sedam puta odlikovanom ako samo dobro čuo. Istina je da ne bi bilo Hrvatske bez tih entuzijasta mladih ljudi koji su otišli u Domovinski rat praktički s dvije jabuke u džepu i tri metka suprotstaviti se nevjerojatnoj borbenoj sili od koje se bojala cijela Jugoistočna Europa kava je bila JNA. Ali garantiram vam, ja vjerujem da ste i vi među tim hrvatskim braniteljima, da hrvatski branitelji ne traže neke posebne privilegije, postoji neki koji traže, ali ja vjerujem da ih vi ne tražite, isto kao što ih i ja ne tražim makar sam bio hrvatski branitelj i odlikovan sam od predsjednika Tuđmana nego samo hoće bolju državu. Mi bi ustvari svi bili presretni da imamo jednu sređenu, dobru Hrvatsku državu i kad bi to postojalo ja vjerujem da bi cijela ova priča oko hrvatskih branitelja ustvari bila na neki način sekundarna. To je ono što žele hrvatski branitelji, a to je ono što se nažalost nije ostvarilo u proteklo vrijeme i onda iz toga razloga imamo ovakvu situaciju kakvu imamo da se svi segmenti društva osjećaju zapostavljeni i obespravljeni, a tako među njima onda i sami

Štovani gospodine Hrvatskoga sabora. Kolega Bunjac, pa moja replika, moram priznati da ste me izazvali na repliku time što ste rekli da su postojali u Hrvatskoj srpski branitelji. To ste poslije u svojem odgovoru na jednu repliku pojasnili da niste baš tako mislili. I općenito u ovim odgovorima na replike koje su kolege do sada dali ste pojasnili neke svoje stavove, odnosno malo drugačije ste ih iznesli. Da ste odmah tako rekli ja vam vjerojatno ne bih niti replicirao. Imate pravo na svoje mišljenje vezano uz borbeni sektor i ovo i ja bih se isto s time složio. Ja sam sudionik Domovinskog rata iz '91. godine, demobiliziran sam krajem 1. mjeseca '92. godine kada je, nakon sklapanja primjera, i sigurno da je bilo sasvim drugo biti na crti bojišnice kada je postojalo primjere ili ovo prvo vrijeme kada se ustrojavala Hrvatska vojska i kada je u biti '90.-te Hrvatsku branila policija a paralelno sa obranom se ustrojavao Zbor narodne garde i nakon toga Hrvatska vojska. ne mogu se nikako s vama složiti da relativizirate recimo pad jedne Petrinje koju je u ono vrijeme branilo vrlo malo ljudi ne zato što nije bilo tih 500 tisuća, jasno da ih nije bilo, oni su prošli kroz Hrvatsku vojsku tijekom svih ovih 5, 6 godina koliko je trajao Domovinski rat. Tako da nemojmo iz toga miješati kruške i jabuke. Nažalost izgubili smo jednu trećinu teritorija jer nismo imali organiziranu kada smo ju organizirali onda smo oslobodili Hrvatsku državu. I još jednu stvar vezano samo uz ovaj 18. studeni i Europsku noć kazališta. Svaka čast kazalištu, svaka čast Europskoj noći kazališta ali 18. studeni je poseban dan za Hrvatsku, za sve one koji iskreno i stvarno vole Hrvatsku. I ja ne vidim nikakav problem da se Europska noć kazališta slavi bilo koji drugi dan u godini ali ne baš 18. studenoga kada se prisjećamo

radi se samo o tumačenju ako sam se nespretno izrazio dakle da skratim priču Srbi su bili agresori na Hrvatsku, taj dio smo riješili. A ovaj drugi dio što se tiče pada Petrinje, pala je zato što je premalo ljudi jednostavno bilo angažirano, pali su i mnogi drugi gradovi. Da je bilo toliko branitelja koliko se danas spominje, da je bilo ne znam 5 tisuća ja vjerujem da bi većina gradova i naselja u RH bila obranjena. Što se tiče samoga Dana europskih kazališta pa osim Hrvatske vojske koja je obranila hrvatsku granicu što je više sačuvalo Hrvatsku i omogućilo joj dakle državnost nego hrvatska kultura? Proučite malo povijest, ne znam Matice Hrvatske, institucija hrvatskih, borbe za hrvatski jezik. Kultura ni na koji način ne može uvrijediti ratne žrtve. Dapače, upravo kultura može dati jedan dodatni okvir za njihovo poštovane, može dati jednu sinergiju, može se napraviti, prilagoditi program za taj dan. Ali ovako ići dakle da braniteljske udruge određuju koji će biti ne znam blagdani u Hrvatskoj, koji će se dani obilježavati ili se neće, to je po meni jednostavno nekakva prenormizacija. To je traženje nekih prava koje u biti ni jedna udruga u Hrvatskoj ne bi smjela imati, niti društvena kategorija. Treba neke stvari prepustiti javnome mjenju na ocjenu, treba neke stvari prepustiti i građanima na ocjenu jer svatko od nas ima svoju pamet pa će vrlo lako odlučili hoće li otići na neku predstavu ili neće, vrijeđa li ona ili ne. U mom ovom konkretnom slučaju ja mislim da nema nikakvog razloga da se bilo tko osjeća taj dan uvrijeđen zbog Europskog dana kazališta. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče i tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji je kao najnovija verzija koja je sveobuhvatna. Nakon detaljne analize koja je provedena u Ministarstvu hrvatskih branitelja a u suradnji sa krovnim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata na čelu sa 100%-tnim invalidima, sve udruge su bile uključene u radne skupine ili njihovi pravni savjetnici ili njihovi najbolji članovi koji razumiju potrebe, koji znaju pravo, koji su u ovom zakonu utrošili dane i dane, sate i sate kako bi iznjedrili najbolju verziju koja bi bila najdostojnija mogućnostima i vremenu. Svi znamo da analizirajući stanje koje je zatečeno kroz zakonske norme i forme nije bilo zadovoljavajuće jer nije bilo primjereno ni vremenu ni mogućnostima i da se je moralo prionuti izradi ovog novog zakona. Da na početku kažem da Klub HDZ-a ovaj zakon će podržati u ovom prvom čitanju i nemamo nikakvih primjedbi, dapače. Želimo da on stvarno bude snažna potpora i priznanje svima onima koji su braneći Domovinu Hrvatsku dali sve od sebe. Tu, kako je neki zovu privilegiju koju ja ne bih zvao privilegijom nego privilegija je čak uvredljiva stvar za nas hrvatske branitelje pa i Klub zastupnika HDZ-a to tako ne zove, kažemo stečena prava hrvatskih branitelja koji su to zaslužili jer staviti se u funkciju Domovine svatko je imao mogućnost, svatko je imao i dužnost, svatko je imao i obavezu. Pitanje je tko je želio a tko nije želio. Pitanje je tko je mogao ili nije mogao. I oni koji nisu mogli zovu se maloljetnici u obrani domovine. I oni koji nisu trebali su žene u Domovinskom ratu, one su tu naznačene da se jednako odnosi na i na žene i na maloljetnike kao i na sve druge. Tako da te dvojbe apsolutno ne treba postavljati kao nešto što nije obuhvaćeno u zakonu. Smatralo se da rok za stjecanje statusa hrvatskog branitelja koji ih je, kada je uveden Registar hrvatskih branitelja i kada je bilo 501 006, danas je narastao na 505 tisuća i nešto, sigurno nije definitivan konačan s obzirom da određena populacija je zanemarila uopće uzimate potvrde i ne prezentirati ili tražiti da im se upiše u njihove jedinstvene matične kartone, njihov tijek ili da promijene i uzmu novi vojnu knjižicu RH kako bi u njoj imali upisano od kada do kada su bili pripadnici koje postrojbe, od kada do kada su i kada su dobili određena priznanja ili činove ili unapređenje. To sve u novim hrvatskim vojnim knjižicama postoji, kao i u evidencijama Ureda za obranu. Stoga je bilo nužno ovu kategoriju ljudi omogućiti da ponovno podnesu zahtjeve kako bi u upravnim postupcima stekli ono što im je onemogućeno u jednom djelu. Tada se smatralo da nakon 18 godina je dovoljno prošlo vremena kako bi se evidentirali svi koji su sudjelovali, no nažalost to nije bilo točno i moralo se otvoriti ponovno vrednovanje i odlučivanje o tome tko je sve sudjelovao u Domovinskom ratu. Analiza je također pokazala da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su imali sreću a nisu nastradali u Domovinskom ratu nego privređuju i samostalno podižu svoje obitelji, da imaju gotovo nikakva prava osim počasne paljbe i subvencioniranja pokopa. To je ono što hrvatski branitelj ima danas, no međutim ovim zakonom se bitno mijenja taj stav i uvode se one stvari koje se zovu da se prijevremenim umirovljavanjem pa i vrednovanjem i bodovanjem njihovog sudjelovanja u Domovinskom ratu, a čuli ste da samo 7 tisuća i nešto ljudi je bilo preko 4 godine u funkciji obrane RH. To je minimalan broj koji spominjemo, da su najvećim djelom bili oni koji su bili 6 mjeseci, godine dana, mislim da to ne moramo dvojiti kako je bilo narastanje ili otpuštanje iz hrvatske vojske ili hrvatske policije. Svagdje je postojala pričuva koja je u datom momentu bila upotrebljena a u datom momentu demobilizirana. Zbog toga i postoje te oscilacije i u brojevima nikada nije 505 tisuća bilo u funkciji i pod jednim zapovjedništvom kako bi bilo upotrjebljeno na svim dijelovima teritorija RH koji su bili ugroženi, od istoka pa do Crne Gore, nikada. I to je zabluda koja ste stalno širi i koja se kao mantra predstavlja kako bi se ocrnili ponovno hrvatski branitelji. Pa zar nije dovoljno kroz proteklo cijelo vrijeme upućenih riječi koje nisu bile primjerene prema populaciji hrvatskih branitelja? Ovim zakonom se stvarno vraća dostojanstvo hrvatskim braniteljima ali i njihova materijalna i egzistencijalna prava. Kroz jasne definicije koje su predočene svima zastupnicima i cijeloj hrvatskoj javnosti uz ogroman trud koji sam i naglasio od strane udruge u suradnji sa stručnim službama ministarstva, sa svim resorima Ministarstva hrvatskih branitelja, sa svim resorima Ministarstva financija, mirovinskog sustava i rada, sa socijalne skrbi, svi su sudjelovali u izradi ovog zakona usklađujući svoje norme. I ona mantra koja je izašla da će ovaj zakon koštati 25 milijardi kuna je također bio jedan spin koji je želio ocrniti hrvatske branitelje pred hrvatskom javnošću. Pa i danas kad se ponavljaju te iste mantre koje govore o tomu kako nismo svi u Hrvatskoj jednaki, kako neki imaju određena prava i kako se neki vrednuju po jednoj komisiji, drugi po drugoj. Da, u ovom zakonu se jasno govori o tome da će jedinstveno tijelo vještačenja biti disperzirani odjel pri hrvatskim braniteljima samo za potrebe hrvatskih branitelja jer o tome sam davno govorio da su stručnjaci jasno rekli da se ne mogu primijeniti ista pravila na eksplozivne rane, na sva stradanja koja su doživjeli ni na psihičke tegobe koje hrvatski branitelji imaju u istom momentu sa onim civilnim stradalnicima bez obzira koje vrste. A postoje 7 vrsta. 7 vrsta invaliditeta postoji kroz hrvatske zakone i pravilnike, i stoga vas upozoravam da ne govorimo na pamet nego govorimo samo o onom što jasno znamo, što jasno percipiramo i što želimo ostvariti. hrvatski branitelji su kategorija najzaslužnijih tako piše i u Ustavu, uz hrvatske građane koji su stvorili slobodu, suverenost i blagostanje u ovoj državi tj. mir. Blagostanje još trebamo doživjeti. No postoje one stvari koje su zapravo dvojbene kod nekih ljudi, a to je u članku 1. ovog zakona kada se govori u stavku c., što je to hrvatski branitelj iz Domovinskog rata i piše se u tome članku slijedeće: „Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata su branili i obranili RH unutar međunarodno priznatih granica od oružane agresije koju je izvršila Srbija,

Ne znam zašto neke tzv. po meni državnike a bivše četničke vojvode samozvane, zašto ih smeta baš taj članak i baš ta definicija. Pa to je povijesna istina koju je Haški sud potvrdio. Presudio, osudio te koji su vodili takvu politiku i zašto je to u hrvatskim zakonima je spornost ili smetnja. Koga to smeta? Zar stvarno ponovno želimo da istina, kao što je to nakon 2.sv.rata bude samo na na strani jednih ili da bude iskrivljena i da bude opetovano i iz lažirano. To ne smijemo dozvoliti i ne možemo dozvoliti. Naravno postoji jasno, ako je u pitanju veliki broj srpskog, pripadnika srpske nacionalne manjine. Pa možemo reći da je jasan pokazatelj 12.5.1991. popis o referendumu na kojem je bilo 379159 onih koji su se na popis stavili i glasalo je za Krajinu, tj. za odcjepljenje i prisajedinjenje ili za Republiku Srpsku Krajinu, kako se više zvala 369991 ili 99,80%. Tada izjašnjavanja, to ne znači da su bili neprijateljski vojnici, da su bili u sastavu paravojnih postrojbi ili drugih postrojbi. Od 66000 ih je bilo po izvješću vojske srpske Krajine u funkciji agresije na RH. To je istina, od nje ne možemo pobjeći. To je izvješće koje su napisali, tadašnja tzv. Vlada Republike Srpske Krajine. U ovom zakonu da više se ne maltretiramo sa ovim što je činjenično opisano, ja bi volio da ovaj zakon koji je stvarno sveobuhvatan i temeljit koji bitno i do najveće moguće mjere poboljšava status hrvatskih hrvatskih branitelja, ali dopunjuje i invalidima i stradalnicima ono što su imali onemogućeno. Ja bi volio da u zajedničkom konsenzusu kao što je to bilo u Odboru za ratne veterane i u ovom prvom čitanju, uz naravno primjedbe ukoliko ih netko ima, donesemo ovakav prijedlog zakona na dobrobit hrvatskih branitelja, kako ne bi više bilo politizacije i političkih prepucavanja oko toga koje braniteljima što dao dao ili tko im je majka, a tko im je mačeha. Kada svi zastupnici dignu ruku, onda nemamo kome spočitavati. Znači svi smo odlučili da to bude tako, da to bude u funkciji, mogućnosti koje danas država pomalo ima sve bolje i sve veće rastom BDP-a i da vjerujemo da to bi trebalo biti zabetonirano za jedan dugoročni period da bi branitelji imali svoju sigurnost, da bi imali svoj mir i da bi znali razmišljati i koristiti ta prava u svom životu koji nije ni malo lagan i koji sigurno kada su jedan dobar dio njih ili veliki dio njih koji su bez posla, a mislim da je 26000 koji nemaju posla i više se ne mogu skoro ni zaposliti, a ovim zakonom im se omogućava naknada za nezaposlenost, da će biti sretni i zadovoljni kako bi uz tu, uz ta mala primanja, ali sigurna primanja proživjeli ostali dio svoga života. To su stvari koje apsolutno želimo pozdraviti u ovom zakonu gdje se stvarno briga i skrb pogleda temeljito na svi pozicijama, ali kada govorimo o tome što je to, ja bi pročitao određena statusna prava koja će ih crpiti iz ovog zakona ukoliko imam vremena, a baš i nemam. No međutim, kako su ona pobrojena govore o tome da su jasno obuhvaćeni svi oni koji zaslužuju, a naročito vrednovani, prema vremenu provedenom u borbenom sektoru. Tako da neborbeni sektor je u ovom pogledu zakona skoro izuzet od prava koja crpe ovi iz borbenog sektora iz ovog zakona. Stoga još jednom, kolegice i kolege, u ime Kluba zastupnika HDZ-a ja vas molim da ovo što je dobro pozdravimo i prihvatimo kao pravu stvar kojom Hrvatski sabor i njegove zastupnice i zastupnici nagrađuju i potvrđuju, da su hrvatski branitelji, većina koja je iznijela slobodu i suvremenost Hrvatske države. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I na vaše izlaganje imamo uistinu podugi niz replika. Pa ćemo početi od početka. Prvi je uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Đakiću, činjenica da je treba donijeti jedinstveni zakon već davno prije, međutim kad govorimo o braniteljskim pravima, onda su sve Vlade bile nepravedne prema braniteljima. Tako i Vlada Jadranke Kosor, a vi ste bili tada također u Saboru, umanjila 10% mirovine hrvatskim braniteljima od 3500 kuna, također i Vlada Zorana Milanovića. Također, ono što je najbolje za hrvatske branitelje i ovaj zakon ima svojih nedostataka i kroz raspravu treba ispraviti te nedostatke. Mi ćemo dati ministru u pisanom obliku, ako on smatra da treba prihvatiti ovaj Parlament i naravno da branitelje ne treba politizirati. Ali su politizirani kod ulaska u EU. Vi ste tada također bili u Saboru. Pa mi smo morali zatvoriti sve hrvatske generale, sve zatvoriti u HAG. Nećemo spominjati HVO, koji su još uvijek u HAG-u koji su bili zaboravljani donedavno. Apsolutno im nije nitko pomagao. Pa to je jedan general bio na tjeralici Haškog tribunala, dok se tizgarilo sa ulaskom u EU, kao cvasti će nam cvijeće, imati ćemo budućnost našoj djeci. Nije se tada reagiralo. Pa najružnije riječi prema hrvatskim braniteljima su kazane iz usta Vladimira Šeksa, locirati, uhititi, transferirati, procesuirati. Pa znate koje su to reakcije na ljude? Šta je to onda izazivalo. Pa progonili su Antu Gotovinu ko zadnjega kriminalca. Pa kojega nisu progonili generala? Markača? U tome je problem. Problem je za dostojanstvo i istina o Domovinskome ratu. A ja šaljem pitanje, gospodine uvaženi i predsjedniče odbora, šaljem pitanje premijeru da se očituje o izjavi Milorada Pupovca vašeg koalicijskog partnera o izjavi da je general Bobetko izjednačen sa Miloševićem, Dokmanovićem, Martićem sve s kim ne, jel to sramotno u najmanju ruku ponižavajuće prema herojima Domovinskog rata.

bilo je smanjenja 10% i jasno sam rekao i tada da nevoljko prihvaćamo, ali ako je državni proračun u pitanju i stabilnost države da su hrvatski branitelji bili uvijek spremni odreći i života svojih za slobodu, a ne samo novaca. To je bilo možete u mom fonogramu vidjeti tada kada sam govorio ovdje u Hrvatskom saboru. Hrvatski generali da, bili su progonjeni ali ne od hrvatske vlade kao što vi navodite, bili su progonjeni od haaškog suda, dokazali su svoju nevinost, dokazali su svoje dostojanstvo da su časno, pošteno branili domovinu i da nisu učinili nijedan krivi korak i to pred cijelim svijetom dokazali i potvrđene presude u kojima se jasno navelo tko je agresor, a tko je trpio ovaj rat i tko je branio domovinu. Nisu političari progonili. Hrvatski branitelji je činjenica da su odgovarali za svaki svoj postupak koji su eventualno počinili ili im se stavio na teret dok agresorski vojnici su podvučeni po pravosuđu koje nije bilo pristrano vjerujem nego su podvučeni pod aboliciju i oprost i to me smeta to sam zaboravio reći. Što se tiče ružnih naziva za generala Bobetka koji je heroj i Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata, mi jasno o tome govorimo govorimo i ne možemo dozvoliti nikomu da ga vrijeđa i da uspoređuje sa agresorskim čelnicima koji su gazili po hrvatskom tlu, koji su klali i palili diljem Hrvatske domovine, nasrtali na imovinu i na kulturne vrijednosti, to se nikako ne može usporediti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Đakiću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio poštovani kolega Vlaho Orepić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Gospodine Đakiću, spomenuli ste vraćanje dostojanstva braniteljima, ja uvažavam i podržavam nastojanje da se uokvire prava branitelja jer je to iznimno bitno jer branitelji su jedan poseban ukras RH. No međutim, niti jednim trenutkom, evo sada ću dati javio sam se za pojedinačnu raspravu ali nijednim trenutnom u ovom izlaganju niti u zakonu nije predviđeno zaštitni mehanizam. Evo predlažem javno, … vraćanje dostojanstva da od trenutka kada je neko na osnovu tog trenutka u Domovinskom ratu stekao pravo branitelja ili ne zna koje drugo pravo koje proizlazi iz zakona, da od tog trenutka ukoliko je na bilo koji način oštetio RH pogotovo financijski da mu se oduzme pravo branitelja i sva prava koja proizlaze iz toga. Mi takav zaštitni mehanizam moramo imati ovdje, moramo izbjeći da bilo tko financijski zlorabi, pogotovo da zlorabi status branitelja što je prije svega pravo na čast, a ne pravo na pravo. U tom kontekstu, molim vas, u ovom zakonu moramo ugraditi tako u suprotnom on nema dobru namjeru. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Orepiću na replici. Odgovor kolega Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Orepić i do sada je to bilo definirano pa i od sada je to u zakonu. Znači svi oni koji zlorabe zakonska prava i braniteljski status u stjecanju materijalnih prava ta prava im se oduzimaju i sve što su primili moraju vratiti državi Hrvatskoj, tako stoji. Pa čak i oni djeca poginulih koja su koristeći pravo prekršila zakonske uvjete i nastavila koristiti pravo, a prekinula studiranje moraju vratiti ono što su dobili od države Hrvatske. Ja znam stotine primjera koji su tako učinili, da su godinu dana još primali naknadu od ministarstva kao djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja, a prekinuli su fakultet i nisu donijeli potvrdu na vrijeme i to je primjer koji je, kao i branitelji kojima ako su upotrebivši status branitelja ostvarili pravo sjeda im se na kompletnu imovinu, na sve kako bi se naplatilo. I nemojte biti uvjereni da u tom zakonu to ne postoji. lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Đakiću, evo mi se znam već dosta dugo u 7. sazivu, mi smo zajedno u Povjerenstvu za hrvatske branitelje i čuo čuo sam od vas kako vi sada pozivate na jedinstvo i konsenzus, to je lijepo rečeno. Međutim ja bih vas pitao zašto sada zovete na jedinstvo i konsenzus, a niste zvali na konsenzus i jedinstvo onda kada je ministar bio Fred Matić. I znam vas kao čovjeka koji je konstantno tražio smjenu ministra Matića. Što je ovaj zakon danas sekularan, a da nije bio onda kada je ministar Matić pokušavao pomoći svim hrvatskim braniteljima kao mi svi skupa hrvatski zastupnici, po čemu je on spektakularan? Kažete da u ovom zakonu su sudjelovali hrvatski branitelji, u kojem to zakonu do sada nisu sudjelovali hrvatski branitelji? Jel Fred Matić nije bio hrvatski branitelj ili svi oni koji su sudjelovali u pisanju onih prijašnjih zakona nisu bili hrvatski branitelji? Ono što imam jasno primjedbu na ovaj zakon je kada ćemo mi konačno znat, a to žele znati i hrvatski građani, kada ćemo konačno znati koji je broj hrvatskih branitelja. Ja sam isto hrvatski branitelj i smatram da ova Hrvatska država treba se pobrinuti za svakog hrvatskog branitelja koji je stvarno bio istinski branitelj. Ali mi evo 25 godina nakon Domovinskog rata još uvijek zbrajamo hrvatske branitelje. narodnu odnosno da, narodnu zaštitu u sve to skupa. Kojom metodologijom ćemo utvrditi tko je bio prije 25 godina sa oružjem u narodnoj zaštiti. Ja ne kažem da među njima nema stvarno onih koji bi trebali tako steći status. Ali ljudi moji 25 godina nakon hrvatskog Domovinskog rata. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Prelecu na replici. I odgovor kolega Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Prelec, nisam mislio danas ponavljati sve ono što sam govorio u prijašnjim godinama. Mislio sam stvarno promijeniti malo retoriju no ponukavate me da ponovim zašto i zbog čega. Prije svega odnos prema hrvatskim braniteljima i stradalničkim udrugama koje vi ne poznajete a tada su dezavuirane da je bilo tisuću i nešto braniteljskih udruga jednako pred Ministarstvom branitelja kao i svih 28 krovnih udruga koje čine zajednicu tih udruga. To vaš kolega nije razumio i nije htio prihvatiti samo da bi disperzirao određene i njih privukao sebi. 28 krovnih udruga apsolutno nije uvažavao. Pripremao je zakon koji je bio protiv hrvatskih branitelja i to smo vam na odboru pokušali objasniti, niste prihvaćali. Što se tiče narodne zaštite, vaš kolega Ronko je ponavljao na svakom odboru, težio i tražio, pisao i opetovano ponavljao da traži prava i za narodnu zaštitu i danas je zadovoljan sa ovim zakonom. Vi ste zalutali negdje. Zaboravili ste na silne uvrede koje su izrečene od i ministra i predsjednika tadašnje Vlade i svih onih dužnosnika koji su grubim riječima nasrtali na hrvatske branitelje nazivajući ih čak i teroristima, crnokošuljašima i svim ostalim neprimjerenim riječima, ja sam samo rekao danas, ne primjerenim riječima. Ako želite, ponavljati ću vam danas cijeli dan sve ono što ste odaslali kao uvrede na račun i na leđa hrvatskih branitelja. Zahvaljujem gospodinu Đakiću na odgovoru. Sljedeća replika, poštovani kolega Damir Felak. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Đakić vi ste u vašem izlaganju spomenuli posebno ustrojstvenu jedinicu Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja će vještačiti hrvatske branitelje. Ovom prigodom ja želim istaknuti posebno zadovoljstvo što je konačno evo došlo do dogovora između reći ću hrvatskih branitelja i zavoda za vještačenje. hrvatski branitelji su zapravo jedine osobe s invaliditetom koje su do sada imale dokument, odnosno dokaz dokaz o tome da jesu osobe sa invaliditetom. I treba reći jer mnogi to ne znaju da i ovom uredbom na temelju koje će se vještačiti sve ostale osobe sa invaliditetom će se vještačiti hrvatski branitelji ali po posebnoj listi kao što ste vi spomenuli i za potrebe ostvarivanja prava pa i iz ovog zakona kojeg se nadam da ćemo vrlo skoro donijeti ali će se uredba, dakle metodologije, uredba će se uskladiti sa ovim zakonom kada on bude donesen i evo ovom prigodom posebno ističem zadovoljstvo da su i hrvatski branitelji obuhvaćeni uredbom na jedan zadovoljavajući način. Hvala vam Zahvaljujem kolegici Lukačić na replici. Odgovor kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Lukačić, da, o tome smo vodili rasprave, argumentirali i dokumentirali, jedna stručna skupina koja je formulirana kako bi provela probno vještačenje nad hrvatskim braniteljima jasno je dala svoje ekspertize i ocjene među kojima je bila i tadašnja zamjenica ministra Vesna Nađ koja je jasno rekla da je neprimjenjivo kasnije je to zanemarila i išla silom zajedno sa ministrom kako bi napravili jedinstveno tijelo vještačenja jednako za sve. Pa tko i onaj koji se prevrnuo pijan sa traktorom a imao je traktor osiguran, imao zdrobljenu ruku jednaki kao i branitelj koji je na prvoj liniji ostao od eksplozije i mine bez ruke i pol tijela, jednako se tretiraju. Zamislite. I to je nepojmljivo zapravo. I to nije razlika nego je samo statusno pitanje kako ostvariti. Danas postoji po evidencijama udruga 20 tisuća onih koji eventualno imaju nekakvih psihičkih poremećaja no samo 500 je onih koji su imali kontinuitet liječenja u psihijatrijskim ustanovama i kojima je stvarna posljedica PTSP od obnašanja službe u Domovinskom ratu i te je nužno zbrinuti. I zato treba posebno tijelo koje to može adekvatno ocijeniti i treba biti pod nadzorom ministarstva i u djelovanju svih zajedno možemo samo ostvariti boljitak za te unesrećene koji su stvarno stradali i oboljeli braneći Domovinu. Zahvaljujem gospodinu Đakiću na odgovoru. Sljedeća replika, poštovani kolega Damir Felak. Izvolite. **Felak, Damir (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Đakić, u potpunosti se slažem s vama oko ovog zakona, koja je svrha ovoga zakona da se vrati ujedno i dignitet braniteljima iz Domovinskoga rata jer zadnjih godina smo svjedoci stalnih napada na branitelje i na njihova prava. Ja podsjećam ovo nije Zakon o pravima hrvatskih branitelja nego Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Rečeno je već 505 tisuća i nešto je evidentiranih hrvatskih branitelja trenutno ali ukupan broj onih koji ostvaruju trajna prava po važećem zakonu je 67 370. Iz toga se vrlo jasno vidi koliko ljudi ostvaruje prava a isto tako u ovom trenutku imamo 62 949 onih koje više nema s nama. Manji dio ih je poginuo na bojištu, a puno veći dio je umro u ovom razdoblju od kraja Domovinskog rata do danas. i ne mogu se složiti da su umrli, jesu svi umrli isti, ali ako pogledamo starosnu strukturu te populacije koja je umrla u ovom periodu, onda vidimo da je smrtnost kod branitelja što zbog suicida što zbog bolesti, a u istoj dobnoj strukturi puno veća nego kod civilnog stanovništva. u svakom slučaju treba posvetiti posebnu pozornost ali ne govoriti samo o njihovim pravima nego im biti zahvalan na onome što su dali u obrani naše domovine. I predlažem jednu stvar, kao što smo osnovali registar i dali ga javno na uvid branitelja iz Domovinskog rata, što po meni ne vidim kakvu je svrhu polučilo, možda bi bilo interesantno dati popis onih koji su bili vojno sposobni u razdoblju Domovinskog rata a nisu bili uključeni u obranu domovine, zašto to nisu učinili. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Felaku. Bojim se da bi taj popis predugačak. Odgovor gospodin Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Felak, dobro ste definirali sve što je ovim zakonom učinjeno, a naročito vraćanje dostojanstva braniteljima iz Domovinskog rata i obiteljima poginulih. Jasno je da sve što smo radili u ovom proteklom periodu, usredotočili smo se kako bi što bolji zakonski okvir i što snažniji zakon učinili, zbog toga je potrebno da, ovo što sam iz ove govornice zatražio ispred kluba, kako bi bili svi razumni prema njemu. Nećemo postavljati pitanje tko je više, koliko je ministar, koliko državna tajnica, državni tajnik, pravna služba, koliko su udruge, koliko je tko, idemo svi prihvatiti to što je usklađeno sa svima. Idemo prihvatiti to što je sa svima donekle zadovoljavajuće i prema čemu su svi razumni da ne može više ali ne smije ni manje. Idemo tu upriličiti danas, u ovom prvom čitanju, pa ćemo u drugom vidjeti popravke uz amandmane, idemo zaboraviti na ratove koje smo vodili u ovoj sabornici, u vezi svih nepodopština koje su se događale kroz vrijeme i Pandžića i kolege branitelja Matića. Bilo je svega i svačega ali ja danas bi to htio staviti na drugu stranu i doći u jednom novom iskoraku da ovo što je važno za one koji su najvrjedniji, bude jedinstveno za sve. Zahvaljujem kolegi Đakiću na odgovoru. Slijedeći za repliku javio poštovani kolega Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Đakiću, vi ste u uvodnom izlaganju to jako dobro sublimirali, bilo je i kratko i jasno i dobro i ja ne mogu vjerovati recimo da nakon 26 godina Domovinskog rata, mi danas uopće govorimo o temeljima koji su vezani za definiciju pojma Domovinskog rata iako je to vezano i za Ustav RH u stavku 13. koji to jasno govori a svi smo prisegnuli pred ovim Saborom da ćemo poštivati Ustav RH i dobro je što ste zapravo govorilo o deklaraciji o Domovinskom ratu koja je donesena u 10. mjesecu 2000. godine i koja se zapravo koristila i kod presuda u Haškom sudu gdje je zapravo definirano tko je agresor na RH da ne ponavljam zapravo ono što ste vi rekli. treba reći također na početku kada je ministar govorio, u predstavljaju ovoga zakona, dobili smo svi ovaj vodič kroz ovaj zakon, ali smo dobili i ovu studiju, zapravo studiju koja je prvi put razumno vezana za braniteljsku populaciju u kojoj postoje određeni podaci za sve one zastupnike koji su to htjeli pročitati, kaže se da je ona analizirana po podacima je 419 922 hrvatska branitelja. Ali ono što je zabrinjavajuće, a to je i ono što ste vi rekli, da se okolnosti mijenjaju pa tako i okolnosti vezane za branitelje, pa time i donošenje ovog novog Zakona o braniteljima, moramo također reći da je ono što je bilo deset puta se mijenjao taj Zakon o braniteljima, jest slijedeće. Da je suicid počinilo do danas 3 050 hrvatskih branitelja, da je akutno bolesno 12 700, ministar je rekao da je umrlo do sada 54 tisuće hrvatskih branitelja a samo u 2016. godini 4 037 037 branitelja što je kad se podijeli sa brojem dana u godini, de facto 12 hrvatskih branitelja umre dnevno što se također da iščitati iz ove studije koju pohvaljujem. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Babiću na replici. Odgovor kolega Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Babić, da, mortalitet hrvatskih branitelja je strašna pojava. Prosjek godina je 51 ili dvije, to je ono što je zabrinjavajuće i zbog čega u ovom zakonu postoje one uzance koje govore o tome prije vremena mirovine za oni su odradili svoj staž više i prije će ići, koji su bili manje, manje će ići. Deklaracija o Domovinskom ratu jasno govori o tome tko je agresor, tko su agresori, tko je izvršio agresiju, Srbija, Crna Gora, JNA sa oružanom pobunom dijela srpskog pučanstva u RH. To piše u Deklaraciji o Domovinskom ratu. To je stavljeno u prvi članak zakona u stavku c. mislim da ne bi trebalo nikome to biti tegoba niti problem. Znamo koliko je Bošnjaka bilo u Domovinskom ratu, znamo koliko je Srba bilo u Domovinskom ratu, i s menom u Bljesku poginuo je Nebojša Buha iz Znači da nije bilo dvojbe za one koji su priznali domovinu Hrvatsku, oni su znali na čijoj su strani. Znali su s kime u redove stati. I znali su kako se boriti. Tako ja danas nemam uopće nikakvih dvojbi oko ovog zakona, niti želim ga politizirati, kako bi stekli nekakve poene. Ovo je akt koje su iznjedrile udruge zajedno s ministarstvom. Akt koji je svima pristupačan i sve donekle zadovoljava. Nitko mu ne daje mogućnost da koristi abnormalna prava, nego samo ona egzistencijalna koja su potreba u ovim vremenima. Zahvaljujem gospodinu Đakiću na odgovor. Sljedeći za repliku se javio poštovani kolega Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Đakiću, vi ste u svojoj raspravi spominjali riječi koje su ovdje puno puta spominjane a koje nisu primjerene, privilegirani, a u 99% slučajevima, mislilo se na branitelje. Ti ljudi koji su izgovarali ovdje riječi su dosita pogrebne riječi i ti ljudi koji su i govorili o tome, doista ne štuju čovjeka koji je branio RH, a pogotovo one koji su utkali svoja imena u temelje RH. Ovaj Ovaj zakon koji ćemo donesti, je zakon koji smo dugo čekali. Ali sam i siguran da ćemo upravo u ovome zakonu prepoznati sve one nedostatke koji nisu do sada bili ugrađeni u zakone za hrvatske branitelje i siguran sam da ćemo upravo ovim novim zakonom donesti prosperitet, boljitak, za one ljude koji su ih zaslužili i koji su branili domovinu. Jer lako je danas, da kažem i pametovati i biti pametan, ali u datom trenutku, kada je bila upitna obrana i obrana od agresora, tada se nije biralo. I zato su ti ljudi koji su to činili i oni branitelji i oni koji danas sjede u ovoj sabornici i ovdje koji su danas i kao gosti, oni najbolje znaju šta je to obrana i šta je u datom trenutku trebalo pokazati i volju i hrabrost. A ne danas služiti se ovakvim pogrebnim riječima. U ovom novom zakonu mi je posebno drago, što ćemo upravo za ljude i koji su prepoznati u tome zakonu, a to je narodna zaštita koji će također dobiti ono svoje što zaslužuju i sveobuhvatnim ovim zakonom pridonijeli ste jednom boljitku i zadovoljstvu,

privilegija je bilo i čast služiti domovini. Tu privilegiju su imali svi građani RH, kada je doktor Franjo Tuđman pozvao da stupe u redove Hrvatske vojske i Hrvatske policije, da je domovina ugrožena. Taj mladi sustav koji je izrastao i zakoni i Ustav koji su doneseni bili su stvarno ugroženi. Tada su imali svi privilegiju da stupe i brane. Nažalost nije se dogodilo baš tako. To bi bilo i kolegi Bunjcu poznato da je imao sve one koji su mogli i vojno sposobni bili, vjerojatno bi popunio tih 4 kilometra da su svi stupili u redove Hrvatske vojske i policije. Točno je to da su pojedinci i kao narodna zaštita čuvali i branili objekte od interesa za RH i da su bili pod oružjem, koliko je bilo oružja. Vjerujem da ovaj broj za koji sam se ja puno puta pitao da li je stvaran i točan, ali kad sam vidio sve …/Govornik se ne razumije./… kad sam uzeo sve aspekte u obzir ulaska u …/Govornik se ne razumije./… svih onih događaja koji su bili u osnivanja novih postrojbi, jasno mi je da je taj broj ispravan i da je on u redu. Ovo što je borbeni i neborbeni sektor, to ćemo razlučiti i biti će pravednost za sve one koji su noseći uniformu bili na prvoj crti. Vjerujem da ovim zakonom mijenjamo iz krojena ono što je učinjeno, možda kao nepravda u proteklom vremenu, kroz razne Vlade jer ne govorim samo o jednoj. Zakon iz '94. koji je bio o socijalnoj skrbi branitelja, pa onda '97. i tako redom, svaki je dopunjavan i bio je dobar do 2000. kada se srušio sustav, dolaskom Pandžića sve je išlo naopako, branitelji su obespravljeni, policajci su poslani kući, prosvjedi, nemiri i sve ono što se dogodilo. kolega Đakiću na odgovoru. Sljedeći za repliku javio, poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Kolega Đakić, vi ste u odgovoru kolegi Bulju rekli da nisu hrvatski političari i političke elite progonili hrvatske branitelje. To je čista laž i neistina. Evo, kolega Bulj je imao slučaj u Sinju kada je dolazio Ivo Sanader, kada se morala maknuti ploča koju je postavio general Gotovina za alkarske dvore, da bi on postavio Ivo Sanader, jer mu je smetala ona koju je postavio general Gotovina. Tada ga je kolega Bulj prozvao, rekao je da je izdajnik, kojem će doći kraj i došao mu je kraj. I tada je kolega Bulj izbačen iz viteškog alkarskog društva. Tako da pričate neistine i nije u redu da to činite ovdje u ovom Viskom domu. Upravo je stranka, koji ste vi dio i tada ste bili saborski zastupnik, potpredsjednik odbora, vršila progon hrvatskih branitelja i generala. Samo što se vama sve oprašta. Da je za vrijeme kolege Matića maknuta ova ploča u Jasenovcu, imali bi vjerojatno demonstracije na ulicama, imali bi velike probleme, ali vama se to oprašta. I što je najgore premjer i krugovi bliski premjeru govore mi ćemo Zakonom o braniteljima namiriti branitelje, pa onda neće, to je u novinama pisalo, neće doći do nereda. Zar se dostojanstvo branitelja može kupiti nekakvim pravima i novcem? pravima i novcem? Ja mislim da ne može. Branitelji imaju dostojanstvo i beš zbog dostojanstva tih branitelja nije dobro da kolega Lucić priča ovdje o braniteljima jer je on iskoristio braniteljske kredite za zapošljavanje branitelja koje je iskoristio za kupnju apartmana. I čak mu je tadašnja potpredsjednica Vlade obustavila te kredite, isplatu da bi mu ponovno neko, vjerojatno neko jači za deset dana to odobrio i nije uredu da pričate o tome jer upravo ste vi kolega taj koji narušava dostojanstvo hrvatskih branitelja takvim postupanjem jer koristile ste kredite na koje niste imali pravo. **Brkić, Milijan Hvala lijepo. Kolega Grmoja, služite se neistinama i onima koji su vam to rekli, a ja pred mjerodavnim institucijama ove države koje su sve kontrole proveli, … /Upadica se ne razumije./ … članak 238. vrijeđanje zastupnika za neutemeljene izjave. Dakle mjerodavne institucije ove države kažu da to nije točno, a vi gospodin Ronko i taki tvrdite kao što ste tvrdili i kao što je plaćeni novinar Hedl također me optužio ali samo iz jednoga razloga, zato što sam uspješan čovjek u životu, zato što sam uspješan političar, zato što je moja stranke HDZ porazila na razini Požeško-slavonske županije sve vas zato vam ja ne odgovaram. Ali neće uspjeti u svome naumu jer Franjo Lucić je ispravno do sada radio i radit će. I zato sve ovo što ste govorili su neistine, a moja je tvrtka imala ukupne prihode 120 milijuna, a ne pet milijuna kuna koje smo koristili kredite i u potpunosti ispoštivali ono što je zakonom bilo predviđeno. Sram vas može biti.

Gospodine Grmoja i gospodine Luciću prvo da vam odgovorim na vašu povredu Poslovnika. Nisam stava da je povrijeđen Poslovnik jer nažalost svi zastupnici određeni broj zastupnika nažalost ovu raspravu koristi za jedan neprimjeren način koristeći riječi koje nisu primjerene ovom visokom domu. Tako ako niste zadovoljni sa mojim odgovorom možete najaviti pojašnjenja od Odbora za Ustav i Poslovnik. Prelazimo na odgovor na odgovor na repliku, uvaženi kolega gospodin Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja ću odgovoriti na repliku iako nemam kome. Najlakše je podvit rep i pobjeć, vjerojatno bi tako bilo i u Domovinskom ratu da je imao godina za Domovinski rat. Da, još ću jedanput ponoviti, nije politika ta koja je izdavala naloge nego je haški tribunal koji je svojim nalozima prisilio politiku da postupa po njihovim težnjama i na kraju se dogodilo da je bez obzira na zatočeništvo, na izručenje, na sve ti su časno ljudi dokazali svoju nevinost i opravdali Domovinski rat, opravdali sve pred haškim tribunalom. Nisu organizirali firmu Grizli i tako počeli izvlačiti novce vjerojatno. Mi nismo nikoga grizli i nismo s nikime bili u nikakvim ugovornim obavezama, se već hoćemo vrijeđati. A o lažima i opravdanjima laži čut ćemo još. Postoje ugovori koji su vidljivi i što je grizli bio, tako da kolega Grmoja mora znati kao i njegovi kolege da su bili u dobrom … demokracije, zakona i parlamentarnosti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Đakiću na odgovoru na repliku. Imamo još jednu povredu Poslovnika poštovani kolega Vlaho Orepić. Gospodine Đakiću, povreda Poslovnika 238. vrijeđanje saborskog zastupnika. Ne mogu vjerovati da ste rekli da bi čovjek da je bio stariji sudionik Domovinskog rada da ne bi sudjelovao u Domovinskom ratu, pa kako vas nije stid, pa kako vas čovječe božji nije stid? Bože sačuvaj.

danas raspravljamo o temeljnom Zakonu o hrvatskim braniteljima o onima koji su stvorili Hrvatsku državu da se klonemo ružnih i neprimjerenih riječi za ovaj visoki dom i da se prestanemo bar na ovoj temi prepucavati zbog nekih stvari iz prošlosti koje su bile ovakve ili onakve. Hrvatski branitelji '91. nisu išli u rat ni za jednu političku opciju nego za hrvatski narod i za Hrvatsku državu. I ja bih vas zaista molio da danas ako nikad drugdje i ako nikad sljedeći put da imamo jedno suglasje i da na jedan dostojanstven način da zadržimo jednu korektnost i jednu razinu ljudskosti primjerenu kada raspravljamo o onim ljudima i onim stradalnicima koji su stvorili Hrvatsku državu. hvala vam na tome, zaista apeliram na to. Sljedeći se za repliku javio poštovani kolega Davor Ivo Stier. Izvolite. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Đakić vi ste u ime kluba HDZ-a objasnili zašto su potpuno neosnovane kritike na članak 1. ovog zakona, posebno na 3. stavak koji govori o agresiji na RH. Ja bih ovdje spomenuo i naglasio jednu drugu dimenziju kada govorimo o pravima hrvatskih branitelja, ja bi govorio ovdje o obvezama svih nas saborskih zastupnika jer svi smo mi bez obzira iz koje stranke, iz koje izborne jedinice smo bili izabrani dali prisegu da ćemo poštivati Ustav RH. I Ustav RH je vrlo jasan, on kaže da je „Hrvatska država osnovana na pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu“ To je hrvatski Ustav i to nas sve obvezuje. Prema tome nije ovdje riječ niti o odnosima u vladajućoj većini, niti o odnosu s drugim državama, niti odnosima hrvatskog naroda i nacionalnih manjina, ovdje je riječ isključivo o poštivanju Ustava RH. I to je ono što je bitno i to je onaj glavni razlog između svega ostaloga što ste vi rekli zbog kojeg mislim da moramo izglasati upravo ovakvu definiciju kao što je Vlada predložila u prvom članku ovog Zakona o hrvatskim braniteljima. Zahvaljujem gospodinu Stieru na ovoj replici. I odgovor kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Stier dapače, ja sam to naglasio zato da bi ostalo u ovom zakonu, u ovom članku definirano baš kako i je. Jer kada iz susjedne države se čuje glas da je to teško, da je to strašno teško prihvatiti da je netko bio agresor, da je netko izvršio agresiju, da je netko stavio šajkaču i kokardu na nju, da je netko imao svoj govor u Glini i govorio o srpskim zemljama. I nama je strašno teško kada bi se ovo promijenilo, to bi bio poraz za nas, to bi bio poraz istine i to bi bila promijenjena istina koja ne bi odgovarala stvarnosti koja se dogodila. Agresori su definirani, potvrđeni pred međunarodnim tribunalom opisanim u presudama. Ne znam čemu se sada bojati toga? Zar je teško reći da, dogodilo se, bili smo, neće se ponoviti, želimo dobrosusjedske odnose i nemamo šta sa vašim zakonom, on je tako napravljen na kraj pameti mi nije danas padalo voditi nekakve žestoke i žustre rasprave, no međutim vidite što se događa, neki izokrenu teze kada imate nešto dobro pred Hrvatskim saborom, idemo to poništiti sa nečim što je prošlo i što je apsolutno van snage …/Govornik se ne razumije./…, neprimjereno ni ovom tekstu zakona jer uopće se o tome ne govori. Tako da zajednički dijelimo mišljenje da je ovo prava stvar koja je pred nama, pred cijelim hrvatskim narodom a mi kao zastupnici toga hrvatskoga naroda nadam se da ćemo to jednoglasno izglasati. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Đakiću na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Sljedeći je uvaženi ministar hrvatskih branitelja gospodin Tomo Medved. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Slušajući pozorno sve rasprave a posebno se želim osvrnuti i na izlaganje kolege Đakića a vezano za parametre i primjene ovog zakona. Želim vrlo jasno kazati da smo kao temelj donošenja novih mjera izradili kvalitetne analize stanja koje imate evo na svojim klupama. I na kojima smo zapravo unatrag godinu dana intenzivno puno radili sa svim relevantnim državnim tijelima i službama. I one su nam bile podloga kako bismo imali odgovarajući pristup prema svakom hrvatskom branitelju. Tu je vidljivo i statusna i materijalna pitanja ali imate ovdje i jedan prikaz koji govori o demografskoj i socijalno ekonomskoj slici koja na svoj jedinstveni način oslikava stanje hrvatskih branitelja u hrvatskom društvu. Želim naglasiti da smo u analizi ovih mjera vodili računa o dva bitna segmenta. Jedan je da on bude provediv i drugi je da on bude dostupan kada govorimo o proračunskim sredstvima. U uvodnom dijelu moga izlaganja iznio sam za svaku mjeru financijske iznose. Upravo ti financijski iznosi usklađivani su u proteklih nekoliko mjeseci sa resornim ministarstvom. Ono što također želim kazati je njegova primjena u praksi. Naime, jedna od većih teškoća koje smo imali do sada je izostanak dostupnosti djelatnosti Ministarstva hrvatskih branitelja, hrvatskim braniteljima na terenu. Stoga jedna od mjera koja je predviđena u prijedlogu novog zakona je osnaživanje područnih, županijskih jedinica koje će omogućiti u svim županijama u RH dostupnost usluge Ministarstva hrvatskih branitelja i rješavanja predmeta u prvom stupnju. Drugo što također želim naglasiti, spomenuto je, to je zasebna ustrojstvena cjelina tijela za vještačenje koje će omogućiti provedbu vještačenja hrvatskih branitelja u okviru zakonskog roka. Dakle iznimno važno pitanje jer nažalost trenutno je iznimno veliki broj hrvatskih branitelja koji čekaju vještačenje a čuli smo danas da je preko 40 tisuća zahtjeva se nalazi u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Ono što posebno želim naglasiti u ovom Visokom domu jest usklađenost svih mjera u prijedlogu našeg novog zakona sa svim drugim propisima koji su na snazi. Bilo je ovdje govora i u našemu prijedlogu zakona također prepoznati su žene i maloljetni hrvatski dragovoljci kao zasebna kategorija i na poseban način su kao takvi ocjenjeni. Ono što se želim posebno posebno osvrnuti, to je ta smrtnost i nažalost često puta licitiranje. Hrvatski branitelji umiru u dobi od 50 do 52 godine i zato smo išli sa nizom ovih preventivnih mjera kako bismo na vrijeme otkrili te simptome i započeli postupak liječenja na vrijeme odnosno omogućili odgovarajuću skrb. Otvaranje roka i provedba zakona kad govorimo i o statusu hrvatskog branitelja i o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida, sve su to mjere koje smo kroz projektne skupine a bilo ih je 11, sa ukupno preko 500 članova temeljito osmislila u suradnji s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova koje će u konačnici provoditi te postupke kako bi regulirali taj status hrvatskih branitelja. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom ministru hrvatskih branitelja gospodinu Tomi Medvedu na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika, s njima ćemo nastaviti nakon stanke koju određujem do 15 sati. Hvala lijepo.